mai 2024 Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 i Akershus, kostnadsramme for rv. 13

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud og Marius Arion Nilsen om bedre rammebetingelser for veteran- og entusiastkjøretøy (Innst.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

Forslagene nr. 1–85 er tatt inn i innstillingen på sidene 54–59. Forslagene nr. 86–90 er såkalt løse forslag og er omdelt på skrankene foran inngangen til salen samt lagt på salappen.

[15:33:27]: Jakten på fram- tidsteknologier har skapt et helt nytt verdensmarked. Etterspørselen etter nye, grønne teknologier er sterkt økende, og for å møte den etterspørselen trenger vi mineraler. Produsenter av avansert teknologi må få tak i mineralene de trenger. Det som er vår jobb, er å sørge for at de mineralene kommer fra Norge framfor fra land som Kongo og Kina, som i dag nærmest har monopol på enkelte mineraler. Det er vår plikt å bidra. En sterk mineralnæring i Norge vil bety både arbeidsplasser og verdiskaping, men ikke minst vil det bety at mer kontroll over mineraltilgangen flyttes fra totalitære stater til demokratiske nasjoner. I framveksten av økt etterspørsel etter mineraler kan vi ikke sette oss i en posisjon der mangel på kritiske mineraler kan brukes som et handelspolitisk pressmiddel mot Norge og Europa. Både i USA og i Europa er tilgangen på kritiske mineraler en politisk prioritet. En av hovedbegrunnelsene i EUs Critical Raw Materials Act er å gjøre Europa mer uavhengig av totalitære stater og stater med helt andre lønns- og arbeidsvilkår for gruvearbeidere eller steder som også tillater barnearbeid, i tillegg til at industrien på vårt kontinent også trenger mineraler, selvsagt. Det viktigste vi gjør for å tilrettelegge for en mineralnæring som kan vokse i Norge, er å ikke stå i veien for næringen. Mange tidkrevende søknadsprosesser og tilnærmet vanntette skott mellom direktorater, departementer og andre offentlige etater som skal gi ulike tillatelser, gjør det utfordrende for nye aktører å starte mineralutvinning i Norge. Mineralnæringen krever store kapitalinnskudd over en svært lang periode, og det er derfor helt avgjørende med stabilitet, forutsigbarhet og tydelige politiske signaler og endelige vedtak. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger fremmet forslag for å tilrettelegge for en sterk mineralnæring i Norge. Fremskrittspartiet har bl.a. foreslått å styrke kartleggingen av mineralressursene, sikre en enklere og mer samordnet konsesjonsbehandling for mineralutvinning i Fastlands-Norge og ikke minst be regjeringen legge fram forslag om etablering av et mineralfond etter finsk modell. Jeg er glad flere partier har åpnet øynene for viktigheten av en sterk mineralnæring i Norge, for vekst, arbeidsplasser og trygghet. Det trenger vi i det videre arbeidet. Fremskrittspartiet er utålmodig og ønsker et taktskifte innenfor norsk mineralnæring og økt utvinning av mineraler i Norge. Også her går det dessverre for tregt fra regjeringshold. Nå er det lenge siden vi hørte at ny minerallov var rett rundt hjørnet det må være veldig lange hjørner i Nærings- og fiskeridepartementet. Nå er på tide at den kommer. Som et mineralrikt land har Norge mye å bidra med, ikke minst til å få en mer bærekraftig og miljømessig god mineralnæring. Så tar jeg opp vårt forslag og varsler at vi vil stemme imot tilrådingen.

Rundt dette ligg det store geopolitiske spørsmål. Det gjeld å lykkast i det grøne skiftet, det gjeld å ha kontroll over avgjerande innsatsfaktorar i det grøne skiftet, og det handlar om eigarskap til denne produksjonen – både å sikre at dette ikkje hamnar på hender som kan bruke dette i geopolitiske omsyn,

3, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 25 Mange av desse forslaga handlar om å få fortgang i det arbeidet som allereie skjer, men ikkje minst sørgje for at bruk av avgangsmassar og omsyn til miljø, innramming osv. får høgare prioritet og fortgang i arbeidet vi står overfor no.

Jeg vil takke forslags- stillerne her for å ha satt mineralpolitikk og gruvedrift på dagsordenen, selv om vi i Rødt ikke er enig i alle forslagene som er kommet fra forslagsstillerne. Det haster med å få på plass en mineralpolitikk som gjør at vi kan gå inn i en ny og bedre framtid. Det vi så langt har sett av forsøk på å få i gang gruver i Norge, holder ikke de standardene vi skal ha i framtiden.

Det samme ser vi i Førdefjorden, et lignende prosjekt, og vi har mange eksempler, spesielt fra Nord-Norge, både Bergsfjorden på Senja og Ranfjorden, som har fått redusert miljøkvaliteten sin betydelig på grunn av dette. Dette er ikke noe vi skal holde på med videre framover. Dette er gårsdagens gruvedrift, og det er ingen grunn til å legge til rette for dette. i Rødt er ikke gruvemotstandere. Vi vet at vi er nødt til å ha mineraler og metaller også i framtiden. Vi kommer til å gå inn for noen forslag her, spesielt det forslaget som går på «urban mining», for mineraler og metaller kan man bare én gang. Dette er planetens lagerressurser. For enkelte metaller og mineraler er det sånn i dag at vi så å si har brukt opp de tilgjengelige res sursene, og man går i gang og driver på fattigere og fattigere malm rundt omkring. Så vi er helt nødt til å få en plan for å resirkulere det vi kan, for å gjøre dette bedre. Så mener vi at vi er nødt til å gjøre dette selv. Moderne gruvedrift som er drevet av internasjonal storkapital, har helt andre mål enn det vi tradisjonelt har hatt i Norge. Vi må ha en politikk som gjør at lokalsamfunnene får noe til gode. Får man et funn av en malmressurs, eller hva det måtte være, i Norge i dag, så får man ikke et samfunn, en skole, et godt sted å leve, nei, man kan få en brakkerigg, og man får kyniske eiere som tenker på egen profitt og vil drive ut verdiene verdiene raskest mulig, og lokalsamfunnene sitter igjen med et landskap som er uttømt. Derfor foreslår vi her at vi skal ha et statlig

som handlar om meir landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi. Representantforslaget vårt har tre hovudtema. Det handlar om å få auka tempo og trykk på det internasjonale samarbeidet om mineralutvinning og forsyningstryggleik. Det handlar om verdiskaping, jobbar og å byggje grøn industri rundt landbasert mineralutvinning i Noreg. Og det handlar om sirkulærøkonomi og grønare gruvedrift – å sikre at når vi no er nøydde til å gire om i den landbaserte mineralindustrien i Noreg, må det skje etter strenge miljøkrav,

Det er ein føresetnad for ei grøn omstilling av samfunnet å kutte klimautsleppa og stoppe klimaendringar. Det handlar om å lukkast i digitaliseringa av samfunnet, for tilgang på kritiske mineral er òg nødvendig i eit meir digitalisert samfunn. handlar det om tryggleikspolitikk. I dag er det faktisk sånn at Kina har så mykje som 98 pst. av den europeiske marknaden på ein del av dei mest kritiske materiala våre.

Det er bakteppet for dette grundige og omfattande framlegget vi legg fram her i dag, med til saman 25 vedtakspunkt. Eg er veldig glad for å høyre at også fleire andre parti på Stortinget no signaliserer at dei vil støtte

Dette er så viktig at Stortinget må vere på banen. Derfor er dette representantforslaget viktig. Det er òg viktig å seie at det sjølvsagt ikkje er sånn at alle mineralprosjekt skal få ja, og at alle skal få grønt lys. Her vil det vere prosjekt som får nei. Det finst gode prosjekt og dårlege prosjekt. Sånn vil det vere, men dette handlar om å få fart på dei gode prosjekta.

[15:46:43]: Vi blir stadig mer avhengig av mineraler, og de strategisk viktigste av dem produseres og foredles i land som Norge og Europa nødig vil være avhengig av. Mye av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller, som er helt nødvendig for fornybar teknologi, dekkes av import fra Kina. Samtidig har vi altså skjønt at næringsutvikling og grønt skifte ikke kan være avhengig av det landet. Å være avhengig av et totalitært og manipulerende regime er farlig, blir som handelspartner, desto vanskeligere blir det for oss å støtte tibetanere, uigurer, hongkongkinesere, taiwanere som prøver å stå imot trusler, og andre som Kina prøver å bølle med. Vi må gjøre to ting. Det viktigste er å øke resirkulering og gjenbruk av slike metaller drastisk. Dessuten må vi starte ny landbasert gruvedrift. Der er Fensfeltet ved Ulefoss en stor forekomst av bl.a. neodym, som er et kritisk mineral til fornybar teknologi, og selvsagt mener Miljøpartiet De Grønne at vi skal utnytte ressursen.

støtter flere av Høyres og Venstres forslag. Vi mener det er viktig å implementere «Critical Raw Materials Act» i norsk lovgivning raskt. Vi mener virkemiddelapparatet må stimuleres til utslippsreduserende tiltak, og vi mener det trengs en ny politikk for å øke gjenbruk av overskuddsmasser. er vi skeptiske til et hurtigspor for mineralutvinning, for ny gruvedrift må være mye mer miljøvennlig enn alle de dårlige eksemplene vi i dag har på det som er dagens faktiske gruvedrift. Hvis vi nå skal tråkke klampen i bånn, vil ny gruvedrift lett ende der hvor vindkraften har endt, på grunn av dårlig miljøstandard. Samtidig mener vi at å foreslå å «legge til rette for helhetlige verdikjeder for permanentmagneter» er forbausende teknologispesifikt fra partier som pleier å preke det motsatte evangeliet. Bortsett fra det mener vi hovedsakelig at Høyres og Venstres forslag er gode og takker for dem. Så sier næringsministeren at regjeringen allerede gjør det som foreslås i innstillingen. Det håper jeg jo hun har rett i, men det pleier ikke å stemme når hennes forgjengere og hun sier sånt – og det pleier de jo Uansett: Nå har både opposisjon og regjering forpliktet seg til en bedre mineralpolitikk, og det er et stort framskritt.

[15:50:06]: Først vil jeg si at jeg synes det er en styrke at man kan ha så mange sammenfallende interesser i denne saken. At man kan stå sammen tverrpolitisk med så mange felles målsettinger for felles målsettinger for denne viktige næringen, er bra for næringen, men det er også bra for Norge. Mineralnæringen er et viktig satsingsområde for regjeringen. Derfor kom også mineralstrategien i fjor sommer. Vi vet at verdens behov for kritiske råmaterialer vil øke betraktelig i årene som kommer, fordi vi skal gjennom en energiomstilling, men først og fremst fordi så å si alt vi omgir oss med i en moderne hverdag, krever råvarer. For flere kritiske råvarer, som sjeldne jordarter, nikkel, kobolt og grafitt, spås det en dobling i behovet fram mot 2050. Norge har flere av de kritiske råvarene som verden trenger til den grønne omstillingen. Nettopp derfor er regjeringen opptatt av å lage gode rammebetingelser for den norske mineralnæringen, derfor er jeg også glad for at Stortinget er såpass engasjert i norsk mineralnæring. Man er det her nå, og man har ikke minst hatt et viktig seminar også her i Stortinget. Jeg mener at mange av de forslagene som er i dette representantforslaget, inneholder mange av de samme temaene som man løftet i strategien i fjor. Vi skal legge til rette for utvinning av mineraler i Norge. Mineralprosjekter har samtidig konsekvenser for miljø, for natur og for lokalsamfunn, og vi må gjøre grundige vurderinger av prosjekter. I regjeringens strategi har vi lagt fram en rekke tiltak for å nå det overordnede målet, som er at Norge skal ha verdens mest bærekraftige mineralnæring. Det er flere spennende mineralprosjekter under utvikling i Norge, f.eks. Fensfeltet. Jeg skal også være med på torsdag. Det ser jeg veldig fram til. fram til. Økt utvinning og produksjon vil bidra til å styrke den strategiske autonomien for både Norge og for våre allierte og venner, og vi ønsker derfor tiltak som kan bidra til å øke tilgangen til kritiske råmaterialer. Regjeringen har en aktiv politikk for å sikre bedre rammebetingelser for norsk produksjon av kritiske råmaterialer, sikre bedre bærekraft, sikre markedstilgang og forbedre regelverk og rammebetingelser.

batteristrategien og grønt industriløft. Dette skal vi fortsette å utvikle i samarbeid med næringslivet, med venner og allierte land og ikke minst også med Stortinget. Det er glede- lig at vi er såpass enige om viktigheten av sjeldne jordarter og Norges posisjon. Flere har nå påpekt at regjeringen kom med en strategi i fjor, og statsråden har også snakket varmt om strategien man kom med, men ikke minst om hvor mye regjeringen egentlig ser for seg å gjøre med mineralstrategien og for mineralnæringen. Nå har regjeringen styrt landet i tre år. Sjeldne jordarter har vært et tema hele tiden. Hva har regjeringen egentlig gjort i løpet av de tre årene for å korte ned konsesjonsbehandlingstiden, og ikke minst for å bidra til at virkemiddelapparatet er en bidragsyter til utvikling av mineralnæringen? Statsråd Cecilie Myrseth [15:54:11]: Jeg mener vi har gjort mange ting. Én ting er at vi nå jobber med å følge opp strategien som kom i fjor, og at vi også følger opp og sikrer at vi har allianser og partnerskap med andre land. Ikke minst er det viktig når det gjelder Europa – vi vet det i den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi er i. dette er noe som regjeringen har fulgt opp, og vi vurderer også EØS-relevansen i de forslagene vi snakker om her. Og så har det vært gitt midler til å ta ned saksbehandlingstiden, gjøre ting enklere. Jeg mener det er mange ting som er i gang, og vi er godt i gang med å følge opp punktene fra strategien fra i fjor. Så det har absolutt ikke skjedd ingenting, det har skjedd ganske mye, og vi har det travelt. Jeg er veldig glad for at vi også er enige om det med Stortinget. Jeg setter pris på at man har fokus på dette, men når vi snakker med næringen, gir næringen veldig klart uttrykk for at det skjer svært lite. Det går for tregt, konsesjonstiden har rett og slett ikke kommet på det nivået den skal være, og virkemiddelapparatet drar ikke i riktig retning.

hva er det som gjør at de da ikke har kommet i gang, dersom alt er i orden, slik statsråden påpeker? Statsråd Cecilie Myrseth [15:55:46]: Jeg ser også fram til at vi skal være med på torsdag. Gjennom arbeidet som regjeringen har gjort, vi fått fart på arbeidet når det gjelder mineralnæringen. Vi har fått til et mer helhetlig arbeid, som er viktig for næringen når man skal utvikle seg. Jeg gleder meg til å treffe dem og bli bedre kjent med både dem og andre prosjekter som er i gang.

Med dagens lovverk vet vi at det er lange konsesjonsprosesser, det er dyrt og skaper veldig mye usikkerhet, og er det noe verken bransjen, Norge, Europa eller våre allierte har, er det god tid.

Kvifor er det då eit problem og ikkje ein styrke som regjeringa berre burde hive seg over og støtte, når det no kjem mange framlegg i Stortinget om ting som faktisk er samanfallande med det regjeringa vil? Vil ikkje det gje ein ekstra styrke til regjeringa sitt arbeid internasjonalt? Kva er grunnen til at regjeringa og regjeringspartia faktisk stemmer mot absolutt alle punkt, sjølv om regjeringa har samanfallande interesser med veldig mykje som står her?

og mine egne parti- og regjeringskollegaer her. De kommer nok til å svare helt fint på hvordan man kommer til å votere i de ulike spørsmålene. Også representanten Bjørlo burde være glad for å snakke om det som er en fin ting – at vi er såpass enige, vil i samme retning og her kan jobbe sammen, i stedet for å prøve å konstruere et problem som åpenbart egentlig ikke er der. Bjørlo (V) [15:59:03]: Eg er einig i at det er positivt at vi drar i same retning, og det er bra at vi har felles interesse i mykje av dette. Det vi først og fremst kjem til å vere utolmodige på, er

på eit utanforskap der vi må putle på med våre eigne ting i staden for å jobbe i lag med alle andre rundt same bord. La akkurat det liggje. Statsråden har rett i at det er veldig mange einigheitspunkt. Så er det eitt ueinigheitspunkt, som ikkje handlar om dette framlegget her, men som likevel vedkjem det. Det noko av det Noreg får reaksjonar på internasjonalt, er at Noreg som det einaste landet i Europa no vil køyre eit offensivt løp på mineralutvinning på havbotnen, som resten av Europa stort sett er veldig uforståande til. Korleis heng det saman med at vi også skal få eit rykte som den mest berekraftige mineralnasjonen i verda

Det har vi med oss i alle de internasjonale møtene vi har. Det er et arbeid med USA for å få på plass et mineralsamarbeid der. Vi gjør det med Europa, vi har det med ulike enkeltland, og ikke minst er det et viktig samarbeid også i når det gjelder mineralnæringen. Det er min intensjon å følge det opp med full kraft framover. Igjen: Jeg er veldig glad for at vi kan vi stå sammen om det

Den auka tryggingspolitiske verdien av å sikre verdikjeder for industri, grøn omstilling og digitalisering gjer at Noreg må oppdatere politikken sin i samarbeid med allierte og samarbeidspartnarar. Omstillinga frå eit fossilt til eit fornybart energisystem er svært mineralintensiv. Berre sidan 2010 har behovet for mineral for kvar ny eining kraft som blir produsert, auka med 50 pst. Størsteparten av omstillinga ligg likevel framføre oss. Ein elbil krev sju gonger meir mineral enn ein fossilbil. Ei vindmølle på land krev ni gonger meir mineral enn eit gasskraftverk. Og moderne teknologi som ein omgjev seg med til dagleg, som telefonar og pc-ar, krev alle ei rekkje sjeldne jordartar for å bli produserte. I dag kontrollerer Kina store delar av verdas verdikjeder for utvinning og prosessering av mineral. Ifølgje European Raw Materials Alliance blir 160 000 tonn sjeldne jordartar eksporterte frå Kina til Europa kvart år. Det utgjer 98 pst. av EU-marknaden. Noreg er mellom dei mest mineralrike landa i Europa og har potensial til å spele ei vesentleg rolle i den europeiske mineralindustrien og dermed leggje grunnlaget for større tryggleikspolitisk uavhengigheit, grøn omstilling, auka verdiskaping og lønsame arbeidsplassar. Noreg har ein stor prosessindustri, som er sårbar for råvaretilgang, og forvaltar samtidig viktig industriell kompetanse

verda. I dette representantforslaget blir det lagt fram forslag som omhandlar mange sider av landbasert mineralutvinning og sirkulær økonomi. Det handlar om internasjonalt samarbeid og forsyningstryggleik, om leiteverksemd, om ein samordna plan- og konsesjonsprosess, om risikoavlasting i tidleg fase, om sjeldne jordartar, om kompetanse og forsking, om sirkulærøkonomi,

Vi har en aktiv og stor mineralnæring i Norge – fra Tana i nord til Sokndal sør, i alle fall. Det er en stor mineral- og bergverksnæring i Norge. Men vi må ha mer. Det må utvinnes og produseres mer mineraler. Derfor er det bra med bred politisk enighet. Regjeringens mineralstrategi, som vi har hørt om mange ganger i dag, presenterer fem satsingsområder. Det er at mineralprosjektene skal realiseres raskere, at mineralnæringen skal bidra til den sirkulære økonomien, at norsk mineralnæring skal bli mer bærekraftig, at mineralprosjekter trenger god tilgang til privat kapital, Norge skal være en stabil leverandør av råvarer til grønne verdikjeder. I realiteten er dette det samme som tas opp i representantforslaget som vi i dag behandler. Verden trenger mer mineraler, vi må ha kontroll på utvinning og produksjon selv, ikke være avhengig av tvilsomme regimer, slik vi er i dag. Og jeg helt enig med de talere som har tatt opp dette tidligere i dag. Mineralpolitikk er geopolitikk, det er sikkerhetspolitikk slik verden nå har blitt, det er klimapolitikk, og det er næringspolitikk. Vi må ta Vi må ta vare på de ressursene vi har, på en mye bedre måte enn det vi har gjort så langt. Her må jeg si at Rasmus Hansson har svært gode poeng i det han har sagt. Vi må bli flinkere til å resirkulere, og vi må innrømme at vi har gjort for lite. Rett og slett for mye havner på dynga, som de sier på mine trakter. Så ja, vi må resirkulere i mye større grad og ta vare på de mineralene vi har utvunnet, men det holder ikke.

Forslagene i representantforslaget berører områder som regjeringen jobber med, og som er en naturlig oppfølging av mineralstrategien. Vi kommer derfor ikke til å stemme for alle disse forslagene, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å stemme for forslagene nr. 1, 3 og 11. 11. Framover har vi nå alle et ansvar for at det bygges videre på den brede politiske enigheten som det høres ut som det er i denne salen innenfor mineralpolitikken. Verden trenger flere mineralske råvarer, og mineraler får altså en stadig større strategisk og geopolitisk betydning. Så alt i alt: Det er bra med bred enighet i mineralpolitikken. Det lover godt for framtida, men nå må vi handle, og vi må få opp tempoet.

Det er den eneste fabrikken som produserer og utvinner grafitt i Europa, og den har verdens reneste flakgrafitt. Det viser at vi også i dag har en mineralnæring i Norge som har veldig høy kvalitet. kvalitet. Grafitt bruker man i dag i smelteverk, i metallindustri og som komponent i batteriproduksjon. Mineraler som grafitt har vært utrolig viktig for utviklingen

i industriell krigføring, og der en også bruker det mer som en handelsbarriere for å utvikle egen teknologi, må Norge som land ta et større ansvar for å forsyne oss selv og de allierte vi har rundt oss, enten det er med kritiske råvarer, kritiske mineraler eller sjeldne jordarter.

Både i Sør-Varanger gruver, på Senja, ved Repparfjorden og i Sulis ser vi viktige prosjekter som eksisterer i dag, og som også ser potensialet for nye utvinninger framover.

i utviklingen av mineralnæringen i Norge. Dette er en næring som trenger forutsigbarhet og trygghet fordi den skal gjøre store investeringer og dermed må ha trygghet for lønnsomheten over tid. Da trenger man offentlige myndigheter som bidrar til bedre veiledere for konsesjonsbehandling, som bidrar til at man kan legge bedre til rette for leting og utvinning, og som gjør at man kan målrette mer av utvinningen mot de områdene der en tror en har både kritiske og strategiske mineraler. Så må en sørge for at en bruker overskuddsmassene videre i verdikjeden. Vi må også sørge for et bedre samarbeid med allierte rundt oss, enten det er med EU, USA, Sverige eller Finland. Så ja, vi er enig i mye av tiltakene, men vi trenger fortgang i utviklingen av mineralnæringen i Norge.

Markedet for mineraler er konsentrert rundt få aktører og dominert av land utenfor den vestlige verden. Den globale uroen vi opplever i disse dager, vil bare forsterke den risikoen og begrense tilgangen til nødvendige råvarer og mineraler. Det viktigste er gjerne at vi ikke kan forvente at det er de andre som skal sørge for at vi får tilgang til mineraler framover. Det er et stort ønske om å omstille samfunnet. Det er et stort ønske om å nedlegge forurensende industri og begrense bl.a. oljeindustrien. Den aktiviteten må vi erstatte, og det gjør oss helt avhengige av alternativ energi, materialer, mineraler og andre kritiske råvarer. Ønsket om å erstatte dagens produksjon med produksjon uten utslipp er tydeligst og størst på venstresiden. Men så er det en slags omvendt proporsjonal mellom høyresiden og venstresiden – altså at jo større ønsket om å omstille samfunnet er, desto mindre er lysten til å tilrettelegge for å gjøre det mulig. Da er det noen som må ta inn over seg at omstilling også vil kreve sine fotavtrykk i naturen. Statsråden skriver i sitt svarbrev at regjeringen har ambisiøse mål for mineralområdet og arbeider for å følge opp sin egen mineralstrategi. I denne saken, som i mange andre saker, er det et kappløp om både tid og penger, og da er det viktig at regjeringen kommer på banen og viser hvordan de har tenkt å tilrettelegge virkemiddelapparatet, og hvordan en skal klare å få ned tidsbruken for å få konsesjoner til mineralutvikling og gruvedrift. Til slutt en en forespørsel til Rødt og SV, som skriver i sine merknader i saken at de stiller spørsmål om troverdigheten rundt funn i Rogaland og på Helleland, og at disse er betydelig oppblåst: Det kan virke som representantene har et ønske om å snakke ned det prosjektet.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

for saken): De forslag som behandles i denne proposisjonen knyttet til valgloven, er en fortsatt oppfølging av valglovutvalgets innstilling fra 2020, Frie og hemmelige valg. Ved den store gjennomgangen av valgloven i 2023 ble det varslet at departementet skulle komme tilbake med forslag til regulering på flere av forslagene fra utvalget som ikke da ble utkvittert. I denne proposisjonen kommer derfor departementet med forslag til oppfølging på to av disse forslagene: tilgang til valgresultater før valglokalene stenger, og offentliggjøring av valgdagsmålinger. Dagens lovverk slår fast at valgresultatet ikke er tilgjengelig før valglokalene er stengt. Bakgrunnen for at dette er en sak nå, er at det ved siden av det loven sier, er etablert en ulovfestet praksis der mediehus etter avtale med departementet kan få tilgang til valgresultater en og en halv time før valglokalene stenger. Valglovutvalget mener dette er uheldig og må endres. Mediebildet og mediemangfoldet har endret seg betydelig, og det er derfor blitt krevende å plukke ut hvem som skal få tilgang eller ikke. Det er også mange mennesker i mediene som får informasjonen på denne måten. Valglovutvalgets viktigste argument, for å sikre at alle velgere stemmer under samme forutsetninger, er at så få som mulig skal kjenne til resultatene før valglokalene stenger. Departementet følger opp dette synet, og det samme gjør flertallet i komiteen. Et mindretall fremmer forslag om å lovfeste en unntaksregel som viderefører praksisen om tilgang en og en halv time før lokalene stenger, og utvider den til å gjelde alle som omfattes av medieansvarsloven og har forpliktet seg til Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Pressens organisasjoner har påpekt at en innstramming av tilgangen før valglokalene stenger, vil gjøre det mer krevende å komme raskt med kvalitetssikret informasjon på det tidspunktet valglokalene stenger. De vil selvsagt få full service fra det tidspunktet lokalene stenger, og må nødvendigvis bruke noe tid på å sette sammen opplysningene. Målet om å sikre et valg der alle stemmer på likt grunnlag og ikke påvirkes av et øyeblikksbilde, både de stadig flere som forhåndsstemmer, og de som stemmer ved slutten av åpningstiden valgdagen, gjør at det også foreslås at det nå skal lovfestes at valgdagsmålinger ikke kan offentliggjøres før valglokalene er stengt. Dette er ikke regulert i dagens lov. 2024 Etter gjennomgang av de vedtak vi gjorde i valgloven i juni 2023, foreslås det også to konsekvensjusteringer i andre paragrafer for at lovverket skal være konsekvent. Utover dette har komiteen imidlertid en tydelig påpekning i sine merknader som det er verdt å peke på, og det er oppfølgingen av Stortingets vedtak om å sørge for at forhåndsstemmer og stemmer avgitt i en annen valgkrets enn der en er manntallsført ved valgoppgjøret, fordeles på den krets der velgeren er manntallsført. Det var en forutsetning at dette også skulle følges opp og være klart foran valget i 2025. Regjeringen sier nå at dette vil kreve større endringer og ikke kan være klart til dette valget, men at den «tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med forslag til oppfølging før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2027». En samlet komité understreker viktigheten av at Stortinget får en sak i god tid før valget i 2027, slik at Stortinget kan gjøre sine vedtak, og at et system for dette kan være på plass.

(A) [16:19:13]: Takk til saksordfø- rer for både innlegget og arbeidet med innstillingen. For Arbeiderpartiet var vårt ønske og utgangspunkt klart da vi startet å jobbe med selve saken. Vi hadde et oppriktig ønske om å fortsette med dagens praksis, der enkelte medier kan få tilgang til resultatene av opptelling av forhåndsstemmene litt tidligere enn offentligheten i stort. Men vi synes regjeringen har gode begrunnelser for at dette ikke bør fortsette som i dag, og vi har latt oss overtale til å gå bort fra det vi egentlig hadde ønsket. Et stort flertall i valglovutvalget var opptatt av å endre dagens praksis. Så få personer som mulig bør kjenne til valgresultatet så lenge valglokalene er åpne. Dette er heller ikke en praksis som andre land har, så her er det noe Norge har vært alene om. Regjeringens hovedbegrunnelse er at medielandskapet har endret seg og blitt mer fragmentert, både i antall medier og type medier. Skulle vi fortsette dagens praksis, ville det potensielt vært svært mange som har tilgang til å se valgresultater før valglokalene stenger,

valgresultatet skal være hemmelig mens valget pågår, og det skal være vanskelig å påvirke valgresultatet gjennom lekkasjer. La meg også bruke litt tid på det saksordføreren var inne på på slutten av sitt innlegg, og som også komiteen er tydelig på i sine merknader. Det handler om oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 780 for 2022–2023, som handler om å fordele forhåndsstemmer på stemmekretser. Regjeringen sier i saken vi behandler i dag, at dette vil ta tid, og det er greit, men beskjeden til statsråden må være klar: Dette må fikses. Det er, som komiteen skriver i sine merknader, av stor betydning at forhåndsstemmer blir fordelt på den stemmekretsen velgerne tilhører i manntallet. Med økende antall forhåndsstemmer har dette blitt enda mer riktig. Det har snart gått ti år siden vi startet med elektronisk avkryssing i manntallet, like lenge har dette vært et tema som valgstyrer og partier har tatt opp over det ganske land. Nå kommer ikke dette på plass til 2025-valget, og det er synd, men jeg håper statsråden jobber på med dette, og at det er i orden til neste kommunevalg.

Når både vallovutvalet og departementet har kome fram til at det i vår tid er vanskeleg å setja grenser for kva medium som bør få tilgang til valresultatet mens valet framleis er i gang, er det viktig å vera prinsipiell. Det er eit grunnleggjande prinsipp at valresultata ikkje skal vera kjende så lenge valet går føre seg. Dette prinsippet er viktigare enn å verna om arbeidstilhøva til einskilde medium, særleg i ei tid der stadig fleire aktørar vil demokratiet til livs. Med dette vedtaket får me praksisen inn i

[16:23:42]: I det store er Venstre glad for de lovendringene som i dag er oppe til debatt og ligger an til å bli vedtatt med et bredt flertall. At velgere ikke skal utsettes for utilbørlig påvirkning mens man stemmer, er et viktig formål. At man potensielt

Når Venstre likevel fremmer et forslag om et tillegg, § 21-8 nytt annet ledd, handler det om å balansere ulike hensyn som Stortinget vanligvis er ganske samstemte om. Vi ønsker at det fortsatt, som det er i dag, skal være en mulighet for redaktørstyrte medier til å få resultatene noe tidligere, slik at de kan ha en god, opplyst og grundig rapportering om valget når valglokalene har stengt. Fram til i dag har dette vært praksis. Klokken 21 kommer de store redaktørstyrte mediene med sine prognoser, og det er naturlig for alle og enhver at det er der man retter oppmerksomheten når valglokalene har stengt. Alle vet at de kan stole på den informasjonen som kommer, og alle vet at den er godt gjennomarbeidet. Når flertallet nå ønsker å fjerne denne muligheten, fjerner man også det fortrinnet redaktørstyrte medier har hatt i å dekke valget. Potensialet for at andre aktører med andre interesser får dominere den offentlige samtalen om valget, blir langt større. Uten unntaket som Venstre foreslår i dag, gjør vi den offentlige samtalen mer sårbar. mer sårbar. Det første og viktigste argumentet flertallet løfter opp både i sin innstilling og i de innleggene jeg har hørt fram til i dag, er at mediebildet er sterkt endret, og at det ikke lenger er lett å sortere hvem som skal eller ikke skal få denne tilgangen til informasjon i forkant. Denne Denne påstanden stemmer ikke. Den er heller ikke i tråd med det samtlige av flertallspartiene stadig også sier, mener og foreslår i mediepolitikken. Til daglig gjøres det denne typen forskjellsbehandlinger og vurderinger av ulike medier i forbindelse med mediestøtteordningen. Høyre foreslo for kort tid siden en egen momsordning for norske redaktørstyrte medier, basert på de kriteriene som de i denne saken mener det ikke er mulig å bruke. I samarbeidet med domstolene er det i en rekke saker slik at mediene gis tilgang til sensitiv informasjon, under svært strenge vilkår. Og for ikke å snakke om regjeringspartiene – de framhever i mediepolitikken nettopp særstillingen til norske redaktørstyrte medier i møte med f.eks. desinformasjon, en argumentasjonsrekke hvor de, ganske fornuftig, lener seg på dagens praksis og bl.a. rapporten fra ytringsfrihetskommisjonen. I den sammenhengen vil jeg tillate meg å sitere statsråd Lubna Jaffery fra hennes sist avholdte mediepolitiske redegjørelse her i Stortinget: «For at demokratiet skal fungere, er uavhengige redaktørstyrte medier avgjørende. Befolkningen er avhengig av tilgang til pålitelig informasjon. Mediene må være i stand til å bekrefte eller avkrefte den informasjonen som i dag reiser verden rundt på sekunder. Som ytringsfrihetskommisjonen viser til, er den tilli ten befolkningen har til de etablerte, redaktørstyrte mediene avgjørende for hvordan vi vurderer informasjonen vi mottar. Det er viktig at vi har fellesarenaer og et mangfold av redaktørstyrte medier som er til å stole på, og som befolkningen stoler på.» Og jeg kunne fortsatt, for mye av det statsråden sier, er ganske godt. Hvis flertallspartiene er usikre på om det er juridisk grunnlag for et slikt skille, anbefaler jeg dem å plukke fram EMDs storkammeravgjørelse Magyar Helsinki Bizottság mot Ungarn fra 8. november 2016. Dette var en tydelig rettslig stadfesting av at pressen har et særlig informasjonskrav i et spørsmål av allmenn interesse som kan skape offentlig debatt i demokratiske rettsstater. Etter dette har det kommet ganske mange flere avgjørelser, både i EMD og i Høyesterett, som bekrefter og stadfester dette, for etter EMK og Grunnloven har medier en særlig rett til informasjon, og vi skiller mellom nettopp redaktørstyrte medier og ting som blogger og andre typer ting. Jeg kunne fortsatt på den juridiske utgreiingen, som nettopp beviser dette på en veldig god måte, som det også står mer om i innstillingen, og som valglovutvalget i stor grad hopper over i sin argumentasjonsrekke. Det er et viktig poeng, for når jeg og Venstre lener oss på mindretallet i valglovutvalget, er det både fordi jeg mener de har gode argumenter, og også fordi valglovutvalget totalt sett ikke har diskutert denne delen

Difor er det viktig at vala i landet vårt blir gjennomførte på ein god måte, som bidreg til tillit til både valgjennomføringa og resultata. Dette omsynet er spegla i formålsparagrafen i den nye vallova, som tredde i kraft 1. mai i år. I dei forslaga til endringar i vallova som regjeringa har lagt fram, er nettopp dette omsynet viktig. Forslaga skal sikre at veljarar i norske val røyster under like føresetnader anten dei røyster på valdagen eller tidleg i førehandsrøystingsperioden. I Noreg har vi hatt ein praksis som har gjort det mogleg for media å vete førebelse valresultat så tidleg som ein og ein halv time før vallokala skal stengje, altså frå kl. 19.30. Dette er ei veldig spesiell ordning, som ikkje noko anna land har. Denne praksisen har heller ikkje hatt heimel i lov, som saksordføraren gjorde godt greie for, men har vakse fram over tid utan ein prinsipiell diskusjon om dette er ønskjeleg. Vallovutvalet var sterkt

At media kan dekkje val på ein god måte og formidle korrekt informasjon om resultata, er utvilsamt viktig i eit demokrati. Norske valstyresmakter skal framleis leggje godt til rette for at media kan dekkje vala, og for løpande rapportering av oppdaterte og korrekte resultat, men først etter kl. 21. Sjølv om desse endringane vil innebere at media må endre rutinane sine, vil dei framleis få løpande oppdaterte og riktige valresultat så snart alle vallokala har stengt. Over tid har vi også fått eit meir fragmentert mediebilete, med mange ulike aktørar. Med forslaget vil alle medium dekkje val med tilgang på den same informasjonen, mens ei ordning der nokre fekk informasjonen tidlegare, ville gjeve nokre eit konkurransefortrinn. Mindretalet i komiteen føreslår ei ordning basert på tilslutnad til Redaktørplakaten og Ver Varsam-plakaten. Eg meiner at det ikkje er ei god løysing å ha tilslutnad til private organisasjonar som grunnlag for tilgang til offentleg informasjon.

To utviklingstrekk dei siste åra har ført til at det media dei siste vala har fått tilgang til frå kl. 19.30, er noko vesentleg anna enn ved tidlegare val. For det første er delen førehandsrøyster no rundt halvparten av alle røyster. Sidan dei førebelse resultata gjevne kl. 19.30 inneheld resultata frå førehandsrøystene, er informasjonen om faktiske resultat langt meir omfattande no enn tidlegare. For det andre var ein prognose for det endelege resultatet tidlegare ein del av det media fekk tilgang til. At statlege valstyresmakter utarbeider ein prognose, er ikkje noko som er vanleg internasjonalt, og denne prognosen blei avvikla før valet i 2023. I tillegg til forslaget om eit tydeleg forbod mot å gje ut informasjon om valresultatet så lenge vallokala er opne, føreslår regjeringa eit forbod mot å offentleggjere valdagsmålingar før kl. 21. Eit slikt forbod var det også i den tidlegare vallova, så dette er ei vidareføring. Vallovutvalet drøfta begge desse spørsmåla. Dei forslaga regjeringa har lagt fram, er i tråd med forslaga frå fleirtalet i vallovutvalet.

og som komiteen også grundig har berørt i innstillingen – anmodningsvedtak nr. 780 for 2022–2023, om forhåndsstemmer som er avgitt i en annen valgkrets, og hvordan de skal telles Dette er en sak som er tatt opp veldig mange ganger, og med så mange forhåndsstemmer som det nå er ved valget, ved både kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg, må det være mulig å finne en løsning på det. Slik systemet er i dag, ved at de stemmene som er avgitt i forhåndsstemmegivningen, ikke telles i den valgkretsen som vedkommende velger bor i, er det fryktelig vanskelig å finne ut hvordan folk i de ulike kretsene i kommunen har stemt. Dette er selvsagt av stor interesse for de politiske partiene, men også for valgforskning generelt og for myndighetene. Jeg er helt enig med det komiteen skriver i innstillingen, og som både saksordføreren, representanten Frode Jacobsen Dette kan det ikke være så vanskelig å finne en løsning på. Så skjønner jeg nå at det ikke er mulig å få dette på plass slik at det kan ha virkning ved stortingsvalget i 2025. Nei vel, men da må det i hvert fall være mulig å få det på plass til kommunestyre- og kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2027. Jeg må si at dette må det rett og slett finnes en løsning på. Dette minner meg om en annen sak som Stortinget har tatt opp veldig mange ganger, og som Stortingets fullmaktskomité i hvert fall ved de tre siste stortingsvalg har tatt opp, nemlig hvor vanskelig det var å finne en løsning på at stemmesedlene ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og ved stortingsvalg skulle ha en noenlunde lik utforming. Jeg vil tro at Norge har vært det eneste landet i verden der et kryss ved kommunestyre- og fylkestingsvalg betyr å gi en ekstra stemme til en kandidat, mens et kryss ved stortingsvalg betyr det stikk motsatte.

gjelder opptelling av forhåndsstemmer kretsvis. Her må det rett og slett gå an å finne en løsning, og dette er ikke vanskeligere enn at det fullt ut skulle la seg gjøre.

jeg synes det er litt vanskelig å forstå at statsråden oppriktig mener det han sto på talerstolen og sa, bl.a. om statusen til Redaktørplakaten og egentlig alt det som er medienes etiske ansvarssystem. er et tema som ganske ofte er oppe til diskusjon i stortingssalen i en ganske annen kontekst, der vi tverrpolitisk

argumentasjonsrekken som statsråden her fører, og som flertallet fører i saken, er ikke i tråd med det partiene selv mener i mediepolitikken. Her er regjeringen i utakt med seg selv, og det mener jeg i hvert fall er viktig å påpeke. Jeg tenker at hvis man også er usikker på om det å vektlegge det etiske ansvarssystemet er riktig å gjøre, vil jeg igjen påpeke at Den europeiske menneskerettsdomstol nettopp har trukket fram det som et vektig argument for å gjøre den typen forskjellsbehandling. Jeg kan ikke se hva som er problematisk – ut fra det regjeringen vanligvis gjør – i det tillegget som Venstre her foreslår. Jeg vil også påpeke at jeg synes det er litt synd at vi i en diskusjon som dette glemmer litt det større perspektivet vi veldig ofte er opptatt av å ta, bl.a. når vi snakker om desinformasjon og den endringen som skjer i hvordan vi som offentlighet blir påvirket. Det å stå her i debatten og snakke om arbeidsforholdene for journalister og hvordan dette gir konkurransefortrinn ikke, mener jeg er på siden av det som er hele argumentasjonsrekken for Venstres tillegg, nettopp at det er offentligheten som skal ha best mulig tilgang til god og gjennomarbeidet journalistikk alle sammen her vanligvis er enige om at det er det viktigste motmiddelet for påvirkningskampanjer og desinformasjon. For å vise til de vedtatte mediepolitiske styringssignalene for perioden vi er inne i nå, nå, åpner de fra regjeringens side med å si at mediene er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Nettopp de krisene vi har bak oss, med covid-19 og krigen i Ukraina, illustrerer hvor stort behovet er for troverdige og uavhengige redaktørstyrte medier av høy kvalitet. Videre legger man alltid vekt på hvilke virkemidler vi kan ta i bruk for nettopp å gi de redaktørstyrte mediene den særstillingen, for at de kan være den naturlige førstekanalen for alle.

jeg tror vi diskuterer resultatet i denne debatten med litt forskjellig utgangspunkt. Jeg støtter Almeland fullstendig i at vi skal gjøre alt vi kan for å legge til rette for de redaktørstyrte mediene. Det har jeg selv vært sentral i da jeg ledet familie- og kulturkomiteen, som har mediepolitikken, og som Almeland står i nå. Jeg har stor tiltro til redaktørstyrte medier som gruppe, absolutt. Det som i hvert fall for vår del er grunnen til at vi har landet på at vi nå skal følge det andre prinsippet, nemlig at færrest mulig skal vite noe om resultatene før valglokalene stenger,

jo flere som vet om valgresultatene, på alle mulige områder, jo mer øker risikoen for påvirkning. Jeg tror jeg vil påberope meg å ha det som et førevar-prinsipp i akkurat det å sikre demokratiet, sikre lik opplysning for alle som er i det stemmelokalet, enten de er tidlig eller seint ute. Så får vi vektlegge det litt forskjellig i denne saken, men det betyr på ingen måte at vi i alle de andre sakene Almeland nevnte, ikke er enige om å kjempe for de redaktørstyrte mediene. Her er det flere hensyn som veies litt opp mot hverandre, og så har vi i Høyre og flertallet landet på at det med at færrest mulig skal vite om det, er så viktig for å være trygg på at

har mistillit til dei redaktørstyrte media. Dette er ei prinsipiell tilnærming til spørsmålet om nokon skal ha denne tilgangen til informasjon før vallokala stengjer, og at vi skal byggje eit lovverk som er robust for andre tider og tilhøve enn det vi har akkurat i dag. Det er formålet med denne lovendringa. Det bør eigentleg ikkje vere

utan at vi seier at dei landa har nokon mindre verdi i verken ytringsfridom eller demokrati enn det vi har. Vi innfører no ein praksis som er den vanlege praksisen også i land det er naturleg å samanlikne oss med.

Det er det Venstre også mener det er viktig at vi beholder. Jeg tror ikke det er denne endringen som velter lasset, men jeg mener det er viktig å bruke tid også i denne saken på å minne både regjeringen og flertallspartiene på at nettopp mange små endringer som dette, kan føre til at vi får et helt annet forhold til norske redaktørstyrte medier enn det vi har i dag. Derfor er det verdt å minne om det regjeringen vanligvis er veldig opptatt av, nettopp den posisjonen de skal ha.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.) (Innst. 372 L (2023–2024), jf. Prop. 90 L (2023–2024))

for saken): Med økende klimaendringer kommer mer ekstremvær. Alvorlige skred- og rasulykker de siste årene viser nødvendigheten av å sikre at sikre at alt lovverk har nødvendige sikkerhetsmekanismer. God og helhetlig planlegging som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn. I dette arbeidet har kommunene et særlig stort ansvar for å fatte gode vedtak som gir innbyggerne trygghet og forutsigbarhet. Regjeringen Stoltenberg påpekte viktigheten av å samle all informasjon om grunnforhold og skredfare i en stortingsmelding våren 2012. I meldingen Hvordan leve med farene, skrev regjeringen: «Slik samfunnsnyttig informasjon bør være tilgjengelig uavhengig av om den er i offentlig eller privat eie.» Det har ikke skjedd noen endringer siden 2012, selv om NVE tok til orde for å lovfeste en innmeldingsplikt, bl.a. knyttet til beredskap. Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som går ut på en lovfesting av innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger og tilgjengeliggjøring på internett. Det er i dag mulighet til å melde inn både grunnundersøkelser og naturfareutredninger, men dette er frivillig. En samlet komité er positiv til å etablere en ordning med pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre. Komiteen mener en lovfestet innmelding av naturfareutredninger og grunnundersøkelser vil gi gevinster for næringslivet, sivilsamfunnet og offentlig sektor. komité mener videre at en lovfestet innmelding vil ha en samfunnsøkonomisk gunstig sideeffekt ved at det ikke blir gjennomført overlappende grunnundersøkelser, naturutredninger eller naturfareutredninger i samme område. viser til at økt tilgang til relevant kunnskap kan bidra til at eventuell fare for naturskade avdekkes tidlig i planprosessen.

Vi støttar det både fordi ein kan spare resursar med å samle slik informasjon på ein stad, fordi ein kan unngå dobbeltrapportering, og fordi vi meiner at kunnskapen om naturfare bør tilhøyre og vere tilgjengeleg for fellesskapet. Ikkje minst er det viktig for kommunane, som har ansvaret for arealdisponeringa og godkjenninga av reguleringsplanar, og for utbyggjarane, som må vurdere flaum- og skredfare i forslaga sine til reguleringsplanar. For begge desse er dette viktig. I fjor fremja eg eit forslag om å setje fart på arbeidet med marine grunnkart i kystsona. Eg er oppteken av at det er viktig å samle kunnskap om areal, medrekna naturmangfald og skred- og flaumfare, i kartløysingar som er tilgjengelege for den bruken som plan- og bygningslova krev. Difor har eg formulert ein merknad i denne saka, om at ein skal sjå digitale kart og denne lovendringa i samanheng med kvarandre. kvarandre. Eg synest det er kjempebra at vi får vedteke denne innrapporteringsplikta, og eg håpar at informasjonen blir lagd til rette på ein måte som gjer han lett å bruke i arbeid med gode digitale kart og planar.

Den nye føresegna i § 2-4 i plan- og bygningslova vil bidra til å auke samfunnssikkerheita. Vi har dei seinare åra hatt fleire alvorlege naturhendingar der m.a. kvikkleireskred har ført til tap av menneskeliv og store materielle øydeleggingar. Tragedien vi hugsar best frå nyare tid, er katastrofen i Gjerdrum kommune, som tok med seg fleire bustader i Nystulia i Ask. Betre kunnskap om grunnforhold vil kunne førebyggje slike ulykker og vere til hjelp i beredskapsarbeidet.

Informasjon om allereie utførte undersøkingar av grunnforhold og naturfareutgreiingar vil kunne vere eit supplement til nye undersøkingar. På den måten kan ein redusere kostnadene til samfunnet ved etablering av tiltak og gjere det offentlege kartgrunnlaget endå betre, i tillegg til å få betre beredskap og krisehandtering. Betre kunnskap om grunnforhold, flaum- og rasfare skapar også tryggleik i lokalmiljøa der folk bur eller oppheld seg. seg. Regjeringa er oppteken av å førebyggje skadeverknad av naturhendingar som følgje av ekstremvêr og andre naturforhold. Lovproposisjonen som Stortinget no er i ferd med å sluttbehandle, er eit viktig steg på vegen til eit meir robust samfunn. Frå regjeringa si side vil Energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet no følgje opp lovvedtaket med naudsynte føresegner i ei forskrift. Desse føresegnene vil tre i kraft samstundes med lova og så snart det tekniske innmeldingssystemet er på plass.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om en mer sirkulær byggenæring (Innst. 371 S (2023–2024), jf. Dokument 8:150 S (2023–2024))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

sa- ken): Bygge- og anleggsnæringen er en vesentlig puslespillbit i puslespillet for å nå målet om Norge som lavutslippssamfunn innen 2050. En samlet komité mener dette må skje med mer sirkulær tenkning og i en mer klimavennlig retning. Komiteen har mottatt elleve skriftlige innspill. Takk til komité og komitéråd for godt samarbeid! Jeg forutsetter at de ulike partiene vil argumentere for sine forslag og standpunkter, og vil i resten av innlegget prate på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Mye mer kan gjenbrukes. Vi må legge til rette for ombruk av materialer. Det sparer naturen, reduserer utslipp fra produksjon og gir mindre materialtransport. Det må også bli enklere og mer lønnsomt å gjenbruke byggevarer og masser fra anleggsprosjekter. Ombruk, gjenbruk og gjenvinning av materialer kan redusere både avfall og klimagassutslipp fra bygg og anlegg. For å nå klimamålene må vi først og fremst utnytte bygningsmassen og infrastrukturen som vi har. Det beste er å rehabilitere bygg som allerede finnes, men når byggene ikke kan rehabiliteres lenger, er det nest beste gjenbruk. Da er det bra at SINTEF og andre jobber med metoder, testing og evaluering av sirkulærøkonomiske strategier for bygge- og anleggsnæringen. Ruteretur har kontaktet komiteen og skriver: Det viktigste er at komiteen er kjent med at hele verdikjeden, fra vindusprodusenter til avfallsmottak, stiller seg bak et produsentansvar for alle isolerglassruter. Ruteretur som solid aktør innenfor den sirkulære økonomien i 22 år er et eksempel på framoverlente produsenter som er klare til å ta ansvar. ansvar. To av Norges nasjonale miljømål er at veksten i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og at materialgjenvinning av avfall skal øke. Materialene må da være av en kvalitet som gjør dem egnet for ombruk og materialgjenvinning. Ressursene utnyttes bedre, og dette bidrar til å gjøre økonomien mer sirkulær.

I dag legger Kommunal- og distriktsdepartementet, NHO, Byggenæringen og Fellesforbundet fram et kunnskapsgrunnlag om klimaavtrykket fra byggenæringens klimafotavtrykk. Det er en god start, for utslipp fra bygg kan og må reduseres.

Ikke bare må vi tenke på klimagassutslipp og klimamål når det gjelder nye bygg – det er kanskje minst like viktig å ta godt vare på de byggene vi allerede har. Når de rives eller bygges om, må vi ta i bruk ny teknologi og nye løsninger for å redusere avfallsmengdene, resirkulere og gjenbruke så mye som mulig av de gamle materialene. materialene. Skal vi lykkes med dette, nytter det ikke bare å gi pålegg fra Stortingets side – det er helt avgjørende at det er et godt samarbeid mellom bransjen og myndighetene. For Høyre er det viktig at omstillingen til en mer sirkulær økonomi baserer seg på praktiske og kostnadseffektive tiltak som gir resultater, ikke på dyr symbolpolitikk. Høyre er positive til utstrakt materialgjenbruk og effektiv ressursutnyttelse, men vi er ikke positive til at næringslivet pålegges unødvendig mange ressurskrevende og byråkratiske reguleringer og rapporteringskrav. EU ligger foran Norge med regelverk som fremmer en sirkulær økonomi, og Høyre forventer at regjeringen sikrer en rask implementering av EUs regelverk, som er EØS-relevant også på dette feltet. Når regjeringen arbeider med forenkling av planog bygningsloven og byggteknisk forskrift, mener Høyre det er viktig at regjeringen også fokuserer på det store potensialet som ligger i å forenkle mulighetene for transformasjon av hele eller deler av kommunale og statlige bygg til boligformål og boligutvikling. I gjeldende avfallsforskrifter er det allerede innført utvidet produsentansvar for isolerglassruter som inneholder PCB. Vi i Høyre har lyttet til innspillene fra en så godt som samlet bransje, som mener at produsentansvaret for PCB-holdige isolerglassruter også bør omfatte innsamling og behandling av alle typer isolerglassruter. På denne bakgrunn fremmer jeg de forslagene

kanskje kan være greie hvis intensjoner kan framstå som flotte programerklæringer på vegne av andre. Nok en gang har vi til behandling et forslag som de facto vil føre til fordyring for folk flest,

som handlet om nettopp et mer fornuftig boligmarked som tjener folk flest, og som ikke priser folk ut av markedet. en gang ser vi, bare noen dager etterpå, at vi behandler nok et forslag som gjør det dyrere og vanskeligere å bygge boliger, som fører til påbud, forbud, krav, pålegg, reguleringer og byråkrati, og som fører til fordyring. et forslag som kanskje har de beste intensjonene, men som medfører et helt annet resultat. det er vanskelig å forstå hvordan det tenkes i en del politiske partier når man ikke ser konsekvensene av egne handlinger. Vi har de utfordringene vi har i boligsektoren, nettopp fordi man ukritisk kommer med alle disse kravene, gjerne klimakrav som gjør det dyrt å eie og dyrt å leie, og som fører til at folk blir priset ut av boligmarkedet. Fremskrittspartiet er selvfølgelig imot disse forslagene. Vi er konsekvente. Vi ønsker å forenkle. Vi vil gå motsatt vei, med færre forbud, påbud og reguleringer og mindre byråkrati – ikke mer. Fremskrittspartiet går imot alle de forslagene som ligger her, minus ett, som jeg tillater meg å ta opp, fordi vi av prinsipielle årsaker mener det er fornuftig å bidra til lettelser i dokumentavgiften, som dette ene forslaget innebærer, og som ikke vil føre til en dyrere sektor, men som faktisk vil bidra til at bygninger blir rimeligere.

Vi forbrukar areal på kloden og tek ut naturressursar i stort tempo, og berre 8 pst. av dei ressursane vi tek ut, blir resirkulerte. Betong, stein og bygningsmateriale er i lag med transport store kjelder til utslepp. På grunn av dei store klimagassutsleppa frå m.a. betong og nedbygging av grønt areal, står klimaavtrykket knytt til byane for om lag 70 pst. av utsleppa. Difor handlar også mykje av løysinga på klimakrisa om å resirkulere meir, ta betre vare på bygga, bruke opp att areala og ta i bruk meir naturpositive metodar og materialar på areal som allereie er tekne i bruk til bygg. til bygg. Skal vi greie å stanse klimakrisa, må vi stille strengare krav til utslepp og resirkulere meir i byggjebransjen. Og vi må gjere det på ein måte som ikkje fører til at PCB og PFAS og andre miljøskadelege stoff blir sleppte ut i miljøet. miljøet. Innovatørane og arkitektane i FutureBuilt går føre og utviklar både metodikk for å rekne på klimagassavtrykk av bygg og metodar for å bruke om att materiale, i lag med sine samarbeidspartnarar. I lag med utbyggjarar set dei mål om å byggje med meir enn 50 pst. mindre utslepp enn det som er vanleg, og dei greier det. På møte med byggjenæringa og SINTEF i november i fjor

I omstillinga vi må gjennom for å nå klimamåla, er det viktig både å innføre produsentansvar for byggjemateriale og krav om kjeldesortering og å stille klimakrav til bygg som er i tråd med klimamåla vi har vedteke at vi skal nå.

ikkje eit stort poeng å ha ei elektrisk maskin dersom batteriet må ladast opp med eit svært dieselaggregat som står like ved.

vi støttar å få ned utsleppa, og så er det korleis vi skal nå det, som er litt av diskusjonen. Utslepp frå maskinar kan også regulerast på andre måtar enn det som er føreslått i dette forslaget. Vi skal nå klimamåla. – Og med dette tek eg opp forslaga som SV stemmer for i denne

takke forslagsstillerne i Miljøpartiet De Grønne for at de fremmer dette representantforslaget. Bygg- og anleggssektoren står for rundt 16 pst. av Norges totale klimagassutslipp, hvis man inkluderer utslipp til produksjon og transport av materialer til bruk i bygg og til anleggsarbeid. Ser man på de årlige utslippene fra byggog anleggssektoren, kommer rundt 70 pst. fra nybyggaktivitet, selv om tilfanget av nybygg bare er på 1– 2 pst. Den Den enkleste måten å redusere utslipp på er derfor ganske logisk. Det er rett og slett å gjenbruke eksisterende bygninger og infrastruktur der man kan, og bygge nytt der man må. Det offentlige, som landets i særklasse største oppdragsgiver samlet sett, må derfor gå i tet på dette området. I både offentlig og privat sektor rives eksisterende bygninger for å erstattes av nye, ofte med samme funksjon. Når sykehjem eller skoler må totalrehabiliteres, har det dessverre blitt vanlig i stedet å bygge helt nytt over hele landet. Slik trenger det ikke å være. I stedet bør vi bruke mindre og gjenbruke mer. For staten og offentlig sektor er det enklest, og vi mener det derfor må innføres en hovedregel om at bygninger ikke skal rives hvis de kan rehabiliteres. Det gjøres allerede et veldig stort arbeid av bransjen selv for å gjenbruke mer og kutte utslipp. Likevel må regler og innkjøpskrav legge til rette for nettopp mer omstilling i denne bransjen. Rødt er med på flere forslag i dag, samtidig som vi står alene om tre forslag som jeg har lyst til å snakke litt om. Vi «Stortinget ber regjeringen slå fast at alle statlige bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie samt gi føringer fra departementet til statseide virksomheter og infrastrukturselskaper om en gradvis opptrapping frem mot 2027, etter modell av Vegvesenets handlingsplan på området.» Vi foreslår også at: «Stortinget ber regjeringen fastsette et krav om at alle kommunale og fylkeskommunale bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie, samt fastsette et krav til utslippsfrie anleggstjenester i alle offentlige anbud, med føringer om en gradvis opptrapping.» Til slutt vil vi at: «Stortinget ber regjeringen gi kommuner mulighet til å stille krav om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser overfor private utbyggere.» Det ingen av Rødts forslag eller andre forslag i denne saken som får flertall i dag. Vi kommer til å fortsette å jobbe og presse på og være utålmodige, for her har vi en jobb å gjøre med å legge til rette for en grønnere og mer bærekraftig bygg- og anleggssektor,

Hansson (MDG) [17:09:53]: Byggenærin- gen er Norges største fastlandsnæring, med 400 000 ansatte i bygg, anlegg og eiendom. Ifølge Statistisk sentralbyrå bygges det rundt 40 000 nye bygninger i Norge hvert år. Det skaper i overkant av 2 millioner tonn avfall fra denne næringen hvert år, og byggenæringen omfatter en hel haug med materialstrømmer – fra treverk til stål, plast og betong. betong. Det gjør byggenæringen til en perfekt kandidat til å gå foran for en mer sirkulær økonomi. Ved å rive mindre, rehabilitere mer, bygge mindre nytt, gjenbruke mer materialer, gjenbruke mer masser og stille klima- og miljøkrav til alle ledd i verdikjeden vil vi oppnå store miljøforbedringer raskt, i tråd med det de fleste partier har som mål. Det som også gjør byggenæringen til en god kandidat, er at mange aktører i akkurat den bransjen er veldig langt framme i skoene med egne tiltak. De etterspør krav, de vil forplikte seg, de har en helt annen holdning til hva som er utviklingen i den næringen, enn det f.eks. Fremskrittspartiet for et øyeblikk siden ga uttrykk for. Det er veldig bra at næringen er så frampå, for det gjør det vanskeligere for politikerne å bremse og mindre aktuelt å høre på Fremskrittspartiet. Det finnes allerede gode sirkulærøkonomiske byggeprosjekter. Rett rundt hjørnet her har vi Kristian Augusts gate 13, der 80 pst. er ombruksmateriale. Den gamle lærerhøgskolen på Landås i Bergen ble bygd om til inkluderingssenter med 92 pst. sorteringsgrad. ikke billig, men altså mulig. Det var i sin tid gode grunner til å innføre retur av PCB-holdige vindusruter. Nå vil byggenæringen og returselskapet Ruteretur mer. De vil utvide produsentansvaret til å omfatte alle typer isolerglass.

Sirkularitet må bli den nye normalen i alle næringer. Hvis byggebransjen skal bli sirkulær, forutsetter det også at direkte dumme hindre, som f.eks. dokumentavgift, som favoriserer riving framfor gjenbruk, blir fjernet. Vi må stille strengere avfalls- og klimakrav, og vi må sørge for at rehabilitering alltid er det mest lønnsomme alternativet. Det er dette næringen selv ber om.

Bygg og byggjeverksemd spelar ei viktig rolle når vi skal nå målet om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050. Vi må bruke bygningsmassen effektivt, og bygging må skje meir klimavenleg og sirkulært. Vi har allereie krav om at alt avfall frå byggjetiltak blir levert til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning, og kravet til sortering av avfall er auka frå 60 til 70 pst. frå juli 2023. Byggjenæringa kan også sortere meir på byggjeplass, der det ligg til rette for det. På mange byggjeplassar blir i dag opptil 90 pst. av avfallet Vi har fleire omsyn å balansere når utsleppa skal ned. Det er eit viktig mål å halde allereie høge byggjekostnader så låge som mogleg og vurdere korleis ulike tiltak verkar inn på kostnadene før vi avgjer

Regjeringa har vedteke fleire endringar i byggteknisk forskrift som legg til rette for reduserte utslepp og betre ressursbruk. Regjeringa arbeider med å vurdere korleis klimaavtrykket frå bygging kan reduserast, irekna kva kostnadsverknader moglege forskriftskrav vil medføre. Regjeringa har ein ambisjon om at norske byggjeog anleggsplassar skal vere klimavenlege. I klimastatus og -plan for 2024 lanserte vi ei målretta satsing for å redusere utslepp frå byggje- og anleggsverksemd. Denne kjem vi til å følgje opp. Marknaden for nullutsleppsmaskiner er framleis i ein tidleg fase, men er i sterk utvikling. Avgrensa tilgjengelegheit og høge meirkostnader for utsleppsfrie maskiner er barrierar for ei raskare innfasing. Regjeringa arbeider med fleire verkemiddel som kan redusere desse barrierane. På kort sikt bidreg støtte frå Enova til å auke hastigheita på innfasing av nullutsleppsmaskiner. Regjeringa vil sende eit forslag om å gje kommunane høve til å stille klimakrav til byggje- og anleggsplassar på høyring, og Miljødirektoratet og DFØ greier ut minimumskrav til byggje- og anleggsplassar i offentlege anskaffingar. Byggjenæringa er også ein viktig del av løysinga. Skal vi lukkast med omstillinga til lågutsleppssamfunnet, må næringslivet og styresmaktene spele kvarandre gode. Difor har vi invitert byggjenæringa til dialog om klimapartnarskap. Intensjonen er å etablere ein arena for dialog og samarbeid og setje fart på den grøne omstillinga, og faktisk i dag presenterte vi eit felles kunnskapsgrunnlag for dette partnarskapet. Eg er oppteken av at vi brukar den dialogen til å finne grep som reduserer klimaavtrykket frå bygging – så raskt som mogleg og til lågast mogleg kostnad.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i utlendingsloven (bered- skapshjemmel for innkvartering av asylsøkere) (Innst. 353 L (2023–2024),

(FrP) [17:17:27]: Saken vi har til behandling, er en lovproposisjon fra regjeringen om midlertidige endringer i utlendingsloven, en beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere. Grunnlaget for forslaget handler om at Norge skal ha de nødvendige virkemidlene til å håndtere en krisesituasjon med høye ankomster av personer som søker asyl, knyttet til boligsituasjonen og kommunenes ansvar. Som man ser av innstillingen, er det uenighet i komiteen knyttet til det regjeringen foreslår, og jeg regner med at de som står bak flertallsinnstillingen, selv begrunner hvorfor, så skal jeg begrunne hvorfor Fremskrittspartiet går imot dette forslaget og vil advare sterkt imot det. I motsetning til regjeringen og de andre partiene ønsker Fremskrittspartiet et annet system for asylinnvandring til Norge, med mottak i tredjeland. Da hadde innvandringen til Norge vært kontrollert, og slike særdeles dypt inngripende hjemler som det er snakk om her, og som regjeringen ber om, hadde da også vært totalt unødvendig. Regjeringen ønsket opprinnelig en hjemmel som innebar at den i gitte situasjoner kunne rekvirere folks hus, leiligheter, hytter o.l., for å huse asylsøkere. tok opp dette, har heldigvis regjeringen moderert seg noe. Allikevel åpner altså lovteksten som flertallet foreslår i dag, Jeg registrerer at Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt i en merknad skriver at de ikke ønsker det, men det gjenspeiles altså ikke i selve lovteksten, noe som selvfølgelig burde være alarmerende. Forslaget åpner også for at næringsdrivende skal kunne bli fratatt sine lokaler for å huse asylsøkere. asylsøkere. Det er paradoksalt at dette er et forslag som fremmes av en regjering og en statsråd hvor Senterpartiet er med.

Lønseth (H) [17:20:33]: De siste årene har Norge tatt imot rekordmange flyktninger på grunn av krigen i Ukraina. Vi skal fortsette å stille opp for Ukraina militært og humanitært, og også ved å ta imot flyktninger til Norge. Samtidig som vi står midt i en flyktningkrise, ser vi at antallet asylsøkere til Europa fra andre land også øker. Det er nå det høyeste antallet asylsøkere i Europa siden flyktningkrisen i 2015, og i mange land er det også store utfordringer med mottakskapasiteten. Vi er nødt til å være forberedt på at denne krisen også kan komme til Norge, på toppen av den flyktningkrisen som vi allerede står i. Derfor er Høyre i og for seg enig med regjeringen i at det er behov for bedre beredskapshjemler enn dem vi allerede har. Derfor har Høyre allerede fremmet forslag om en bedre beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven, som ville ha gitt regjeringen mulighet til å etablere innkvarteringsløsninger på kort tid, en helhetlig gjennomgang av hvor Norge skiller seg fra andre land på innvandringsområdet, med en marsjordre om innstramminger. Det er viktig for å sikre at Norge ikke regnes som et mer attraktivt land å søke beskyttelse i enn våre naboland.

Det er forslag som ville ha gjort Norge mer forberedt på en potensiell ekstra flyktningkrise, men hvor regjeringspartiene har stemt imot. Den beredskapshjemmelen som regjeringen foreslår i dag, mener Høyre ikke er god nok, og den plasserer også ansvaret på feil sted. Regjeringens beredskap er altså at kommunene, som ikke har ansvaret for å innkvartere asylsøkere i dag, skal overta ansvaret når staten selv ikke klarer å løse oppgavene staten har ansvar for. Framfor å komme med forslag om å skyve ansvaret over på kommunene, som heller ikke er beredt på å ta dette ansvaret, skal vi tro høringssvarene, burde regjeringen heller komme til Stortinget med tiltak for hvordan den skal klare å stå for eget leveringsansvar. Ansvarsprinsippet bør også være gjeldende når Stortinget skal vedta beredskapshjemler. Det betyr at aktørene som har ansvaret i en normalsituasjon, også skal ha ansvaret i krisetid. Det prinsippet vil man gå bort ifra hvis det er kommunene som skal overta. overta. Høyre har forståelse for at det kan være behov for å rekvirere privat eiendom i en helt ekstraordinær krisesituasjon. Det er regelverk som regulerer det også i dag, og det er helt klart at private boliger ikke skal kunne benyttes til det formålet. formålet. Jeg vil også understreke at når Høyre nå stemmer mot dette forslaget, er det fordi vi også har fremmet egne forslag med bedre alternativ på et tidligere tidspunkt.

[17:23:49]: Lovforslaget som ser ut til å bli vedtatt her i dag, handler om en lovhjemmel for en krisesituasjon med ekstra høyt antall ankomster av personer som søker beskyttelse.

Det er en forutsetning at alle tilgjengelige løsninger og beredskapstiltak er prøvd først. Lovforslaget som er til behandling, er svært inngripende overfor kommunene. Grunnen til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet allikevel stemmer for forslaget, er at dersom det blir en ekstremsituasjon med ankomst av svært mange asylsøkere på kort tid, må vi som nasjon fortsatt dekke asylsøkernes grunnleggende behov. Det er snakk om grunnleggende rettigheter som tak over hodet, mat og vann. De siste årene har det vært utrolig vanskelig å anslå ankomstnivået, og det ser dessverre ut til å fortsette framover. Som aller siste utvei kan denne oppgaven pålegges kommunene. Flertallet peker på at det er viktig å presisere at det må svært mye til for at denne lovhjemmelen skal bli benyttet. Utfordringen med innkvarteringskapasitet må søkes løst gjennom frivillige ordninger og dialog med kommunene, og kun ved aller siste mulighet som pålegg. Da saken var på høring i vinter, ble det stilt spørsmål om det åpnet for rekvirering av private boliger til innkvarteringsformål. Det vil jeg på det sterkeste avvise. Det kan ikke under noen omstendigheter rekvireres bruksrett til hus og leiligheter der det bor folk, heller ikke hytter eller fritidsboliger. Alle komiteens medlemmer, med unntak av dem fra Fremskrittspartiet, presiserer i innstillingen at det heller ikke kan rekvireres bruksrett til privateide boliger som midlertidig ikke er bebodd. I så fall må det være samtykke fra eier. Bygningsmasse det kan være aktuelt å bruke, er haller, lagerbygninger, eventuelt nedlagte skoler, militærleirer, nedlagte aldershjem, leirskoler e.l. Det Det må legges til at UDI har ansvar for å etablere mottakskapasitet til erstatning for midlertidig innkvarteringstilbud så raskt som mulig. Jeg vil gjenta: Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ingen intensjon om at hjemmelen skal bli brukt. Derfor har regjeringen også varslet innstramminger for å få ned ankomstene, og det er fremmet to proposisjoner som nå er til behandling i komiteen. viktige tiltak for å unngå at Norge havner i en situasjon som ikke er håndterbar for mottaksapparatet.

[17:26:59]: SV støttar lovforslaget om midlertidige endringar i utlendingslova med ein beredskapsheimel for innkvartering av asylsøkjarar, men eg vil presisere at regelen berre skal takast i bruk dersom det er nødvendig, terskelen for å setje kriseløysingar i verk må og skal vere svært høg. Alle andre løysingar skal vere prøvde først. Denne kriseheimelen endrar ikkje på at det er staten som har og skal ha ansvaret for innkvartering av asylsøkjarar, men i ein akutt og ekstraordinær situasjon må det sikrast at asylsøkjarar får dekt heilt livsnødvendige behov, som tak over hovudet, mat og drikke.

Beredskapsheimelen skal berre gjelde midlertidig, og UDI har sjølv med denne heimelen ansvar for å etablere mottakskapasitet til erstatning for midlertidig innkvarteringstilbod så snart det er mogleg. det er mogleg. Det er viktig ikkje berre å vedta ein slik kriseheimel, men også å planlegge godt for ei eventuell krise. Mange kommunar har ikkje kompetansen som trengst for å drifte asylmottak,

dersom beredskapsheimelen skal setjast i verk. Dette er svært viktig for at samarbeidsklimaet mellom kommune og stat skal vere godt. Føreseielege rammer for kommunane må vere tenkte over og vere på plass raskt om krisa er eit faktum.

I de situasjonene er det viktig for Venstre at vi viser solidaritet og stiller opp for mennesker som rammes av krig og konflikt. Samtidig er det viktig å anerkjenne at det helt klart setter kommunene på prøve i integreringsarbeidet når vi bosetter flere enn vi pleier. Denne bestemmelsen skal kun tas i bruk dersom det er helt nødvendig. I praksis vil det innebære at alle andre tilgjengelige løsninger og beredskapstiltak for innkvartering først er forsøkt, men at dette ikke lenger er tilstrekkelig for å ivareta asylsøkernes grunnleggende behov. Rekvirering kan bare skje dersom det er nødvendig for å kunne gi et tilbud, og frivillige løsninger skal være forsøkt. Venstre mener at dette er en viktig del av Norges beredskap.

– dersom alt annet er forsøkt – enn å miste disposisjon over en kommunal lagerbygning i en kortere periode. Vi kommer også til å støtte forslaget fra SV og Rødt. Vi mener at det er viktig, når man oppretter oppretter en beredskapshjemmel som får konsekvenser for kommunene, å gå i dialog, både for å sikre forebygging av at hjemmelen faktisk må tas i bruk, og – dersom den tas i bruk – at kommunene er trygge på hvordan eventuelle merkostnader sikres kompensert.

[17:32:03]: Russlands an- grepskrig mot Ukraina har sendt millioner av mennesker på flukt, og det har ført til de største ankomstene av fordrevne til Europa siden annen verdenskrig. Krigen kan fortsatt drive flere ut av Ukraina, og personer som i dag befinner seg i nærområdene, kan komme til å flytte seg mot Norge. Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til ankomstnivået framover. Siden februar 2022 og fram til i dag har det kommet om lag 79 000 fordrevne fra Ukraina til Norge, og prognosene fra UDI for 2024 er 25 000 ankomster. Selv om det har vært en betydelig nedgang i ankomstene de siste månedene, er det fortsatt et høyt nivå i en norsk kontekst, og det må antas at nivået vil stige også utover året. I en krisesituasjon med høye asylankomster vil behovet for innkvarteringskapasitet bli svært stort, og jeg mener det er riktig at vi har beredskap for en situasjon hvor det statlige mottaksapparatet bryter sammen. Derfor foreslår regjeringen en midlertidig beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å innkvartere asylsøkere, men kun dersom det er svært nødvendig. Det innebærer at alle andre tilgjengelige løsninger og beredskapstiltak først skal være forsøkt, og at disse ikke lenger er tilstrekkelig for å ivareta asylsøkernes grunnleggende behov, som tak over hodet, mat og drikke. Regjeringen understreker at det skal svært mye til for at denne beredskapshjemmelen skal kunne tas i bruk. Dersom det anses mulig å inngå en frivillig avtale med kommunen, som dekker behovet, skal det ikke være adgang til å benytte en slik hjemmel. Et eventuelt pålegg om innkvartering vil dessuten bare gjelde inntil UDI igjen kan ta over driften, og kommunene vil bli kompensert for oppgaver som er forbundet med dette. Regjeringen har også foreslått at det kan rekvireres bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom. Rekvirering kan bare skje dersom det er nødvendig for å kunne gi tilbud om innkvartering, og frivillige løsninger skal være forsøkt først. Jeg vil understreke at det ikke vil være adgang til å rekvirere bruksrett til hus, leiligheter e.l. hvor folk bor, eller til hytter og fritidsboliger til privat bruk. En slik åpning ville ha vært svært inngripende overfor privatpersoner, og det ville også ha vært krevende å administrere, og det er verken ønskelig eller hensiktsmessig, sett fra regjeringens side.

på et tidligere tidspunkt for å få ned ankomstene. Det er viktig at regjeringen er bedre forberedt på det framover. Mitt spørsmål til statsråden knytter seg til terskelen for for å ta i bruk dette lovforslaget: Hvor høye skal ankomstene til Norge være for at denne midlertidige beredskapshjemmelen skal bli tatt i bruk? Statsråd Emilie Mehl [17:35:40]: Da snakker vi om en ekstraordinær situasjon med svært høye ankomster, og selv i en sånn situasjon er utgangspunktet at det er et statlig ansvar å innkvartere asylsøkere. Alle andre midler må være prøvd, og det må være helt nødvendig for at vi skal klare å dekke grunnleggende behov til asylsøkere – rett og slett at folk har tak over hodet og noe å spise og drikke, som jeg sa i mitt innlegg. Utover det vil jeg si at regjeringen har gjort mange innstrammende tiltak de siste månedene for å få ned ankomstene fra Ukraina. Det har vært en vesentlig reduksjon i andelen vi får av ukrainske ankomster i Norden, fra et høyt nivå før jul og gjennom januar, vi ser at det virker. Men det er klokt å ha beredskap for situasjoner man ikke nødvendigvis tror er sannsynlig at vil oppstå, og som kan være svært krevende å håndtere hvis vi ikke har tenkt på det i tide. Det er bakgrunnen for disse forslagene.

[17:37:13]: Helt siden krigen brøt ut, har vi jobbet med en lang rekke tiltak for å møte den situasjonen, også for å ha beredskap for ulike typer scenarioer.

gamle militærleirer eller andre store steder der man eventuelt kan innkvartere folk på kort varsel, hvis det skulle bli en akutt endring i ankomstsituasjonen. Men vi må ha en beredskap for hva vi gjør hvis vi rett og slett må ha hjelp av kommunene for å klare å gi folk tak over hodet, som er et helt grunnleggende menneskelig behov.

Beredskaps- lovgivning er potensielt og erfaringsmessig lovgivning som undergraver og potensielt kan brukes mot innbyggerne til å innskrenke deres rettigheter. Da er det særdeles viktig at man er veldig presis i den lovteksten man legger til grunn, sånn at det ikke hersker tvil om hvordan man skal forstå den hjemmelen som eksempelvis er til behandling i dag. Selv om statsråden sier det fra Stortingets talerstol, og det er for så vidt bra, fremgår det ikke tydelig av lovteksten at man ikke vurderer i en ekstraordinær situasjon – hva nå enn det måtte være – å rekvirere folks hus, leilighet, fritidsbolig o.l. Det er ikke en avgrenset lovtekst som i så måte måte presiserer det. Min utfordring til statsråden er: Hvorfor gjør man ikke det, dersom man har den avgrensningen? Hvorfor kan ikke det fremgå av lovteksten? Statsråd

– er det ikke tvil om at det ikke vil bli adgang til å rekvirere folks hus, hjem, andre steder der folk bor, eller også hytter og fritidsboliger i privat eie. Hvis det er sånn at representanten Amundsen prøver å skape tvil om det, kan jeg fjerne all tvil: Det vil ikke skje. Det denne representanten er ute etter, er å understreke at det ikke skal herske noen tvil om at staten ikke kan gjøre slike inngripende ting. Det bidrar debatten her i dag til, derfor er det veldig viktig at det gjentas gang på gang,

utydelige og litt vage forståelsen man legger til grunn. Som også representanten fra Høyre stilte spørsmål om: Hva skal til for å utløse denne bestemmelsen? Det kommer ikke frem noen klare noen klare tall som utløser det, og det kommer heller ikke frem hva denne ekstraordinære situasjonen skal være. Jeg gir statsråden nok en gang muligheten til å presisere når denne beredskapshjemmelen skal tre

ikke hytter og fritidseiendom. Det går også klart fram av det som ble lagt fram for Stortinget, så det er ikke sånn at det har oppstått som et tvilspunkt i debatten. Jeg har ikke evnen til å spå i en glasskule. Det tror jeg heller ikke representanten har. Jeg har mulighet til å legge sammen summen av det vi vet, sette meg ned og vurdere mulige scenarioer faglig og se på utviklingen av krigen, men det er mange usikkerhetsfaktorer. Det er en usikker verden rundt oss. Vi vet ikke hvordan krigen i Ukraina vil utvikle seg. Vi vet heller ikke hvordan migrasjonen i resten av verden vil utvikle seg. Derfor sier vi at vi planlegger for ulike scenarioer, med lave ankomster, middels ankomster, høye ankomster. Vi må også ha beredskap for en ekstraordinær situasjon hvor det plutselig kommer veldig mange på veldig kort tid og det er krevende for det statlige apparatet å innkvartere. Når folk flyk- tar frå krig, er det for å kome i sikkerheit. Fyrste prioritet må då vere å ivareta folks heilt grunnleggjande behov.

[17:43:10]: Det er mange kommuner som allerede opplever at det er krevende å håndtere spesielt bosetting, men også asylmottak som blir plassert i deres kommune. Det har jeg forståelse for. Det er noe av grunnen til at vi har gjort innstramminger for å få ned ankomstnivået, fordi presset er så stort. Vi mener at vi selv om vi ikke tror det er sannsynlig, må ha beredskap for en

Som statsråden flere ganger har presisert, er det helt uaktuelt å rekvirere private hus og private fritidsboliger.

der det i et avsnitt står: «Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, legger til grunn at det ikke kan rekvireres bruksrett over privateide hus, boenheter og utleieboliger som midlertidig ikke er bebodd. Dette flertallet anser det som lite hensiktsmessig å benytte boliger til innkvarteringsløsninger og mener at rekvireringsadgangen ikke skal omfatte utleieboliger eller bolighus uten samtykke fra eier.»

tilstrømmingen fra Ukraina som gjør at det på et tidspunkt, hvis den blir mye større enn den er i dag, kan bli for krevende for mottaksapparatet. Da er mitt spørsmål: Hvilke trygge tredjeland burde vi sørge for å etablere mottakskapasitet i for ukrainere hvis det blir en ekstremsituasjon med tilstrømming av ukrainere til Norge?

Jeg legger til grunn at representanten Greni fra Senterpartiet er fullstendig klar over at Fremskrittspartiet har et prinsipp som handler om å motta flyktninger fra nærområdene. Vi hjelper folk fra nærområdene. Det er sånn den opp rinnelige flyktningkonvensjonen var tenkt. Så har den utviklet seg og blitt misbrukt, delvis av mange partier i denne salen og også i andre land, som har gjort at Flyktningkonvensjonen har blitt noe helt annet, som tolkes og forstås på en helt annen måte enn det det opprinnelig var lagt opp til. Det er en forskjell når folk kommer fra Ukraina. Vi definerer det som vårt nærområde, og vi tar imot og hjelper folk fra våre nærområder, men det er for folk fra utenfor våre nærområder vi skal bruke asylmottak i tredjeland. Det bør det ikke herske noen tvil om. Fremskrittspartiet vil vise til at vi i mange situasjoner har hatt problemer med store ankomster. Dette er ikke første gang – vi har gått spesielt inn når det gjelder Ukraina, fordi det er vårt nærområde

ble leid inn fordi regjeringen Stoltenberg den gang ikke hadde kontroll på asylinnvandringen, som vi ser over tid at skiftende regjeringer dessverre ikke har hatt. Det var da Fremskrittspartiet i regjering satte foten ned, at man fikk kontroll i 2015.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om reell rett til gjenforeining med familie i Gaza Representantforslag fra stortingsrepresen- tantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Ras- mus Hansson om at søknader om innreise fra palestinere på Gaza med tilknytning til Norge behandles på humani- tært grunnlag

(ordfører for saken): La meg starte med å takke komiteen og komitéråden for samarbeidet under behandlingen av denne saken. Vi har i innstillingen behandlet to representantforslag, fra henholdsvis SV og Miljøpartiet De Grønne, som omhandler reell rett til gjenforening med familie fra Gaza, og forslag om at søknader om innreise fra palestinere i Gaza med tilknytning til Norge skal behandles på humanitært grunnlag. Under behandlingen av saken er det framsatt seks forslag fra SV og Rødt. Komiteens tilråding er at representantforslagene ikke skal vedtas, og tilrådingen fremmes av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Jeg vil gå over til å ta for meg Rødts syn på saken. I over et halvt år har vi vært vitne til grusomme, smertefulle bilder fra bakken på Gaza – lemlestede og myrdede barn, mødre og fedre som bærer de livløse små kroppene aller mest dyrebare de har, nemlig barna sine, mens tårene renner, små barn som sitter sjokkskadet i ruinene av det som en gang var deres hjem, små barn som nettopp har mistet foreldrene sine, hele familier som utslettes av en israelsk bombe som treffer boligene deres, skoler og sykehus som bombes mens folk gjør sitt ytterste for å hjelpe og redde sivile. Mange har siden den gang tatt til gatene og krevd en våpenhvile og en stans i Israels krigføring. FN har krevd at Israel stanser. De har krevd en slutt på blodbadet, krevd at Israel respekterer folkeretten og internasjonal lov, men det har Netanyahu sett bort fra. ICJ, den internasjonale domstolen, krevde at Israel stanset angrepene i Rafah fordi de kunne skade sivile, men vi så alle hva som likevel skjedde da Israel gikk til angrep inne i Rafah. Over 36 000 mennesker har blitt drept i Gaza. Mer enn 15 000 av dem er barn. Her hjemme i Norge sitter palestinere med familie i Gaza. De er selvfølgelig redde og fortvilet over den situasjonen som familiemedlemmer i Gaza lever under, og mange har mistet kjære familiemedlemmer i den brutale krigføringen som føres mot sivilbefolkningen i Gaza. Norge kan og må gjøre mer for å stanse Israels angrepskrig mot det palestinske folket, for deres rett til selvstendighet og trygghet. Som et minimum bør dette innebære at vi sikrer palestinere med tilknytning til Norge eller familie her i Norge, slik at de kan evakueres ut av ruinene i Gaza. Rødt mener norske myndigheter også må bistå med evakuering av personer som får innvilget søknad om familiegjenforening til Norge. Uten hjelp til evakuering er uansett ikke retten til familiegjenforening reell. Vi mener de også må få økonomisk støtte til evakuering, at vi må se bort fra 24-årsregelen, inntektskravet, og at familiegjenforeningsordningen også må gjelde besteforeld re, barn i nær familie, som fetter, kusine, nevø og niese som har mistet foreldrene sine i den nådeløse krigen i Gaza. Vi håper alle at krigen snart tar slutt, men i mellomtiden kunne vi tatt flere grep, som dessverre blir nedstemt her i dag. Med det tar jeg opp de forslagene Rødt har sammen med

[17:53:08]: Regjerings- partiene er bekymret for den ekstreme situasjonen som sivilbefolkningen på Gaza befinner seg i. De menneskelige lidelsene er fullstendig uakseptable. For å legge til rette for tryggere reiser fra Gaza til Norge for norske barn har Justis- og beredskapsdepartementet gitt en egen instruks til UDI om innreisetillatelse for familiemedlemmer i forbindelse med assistert utreise fra Gaza. Instruksen innebærer at foreldre og mindreårige søsken til norske barn som befinner seg i Gaza, kan gis innreise til Norge, selv om de ikke selv er norske borgere eller har oppholdstillatelse i Norge. Denne gruppen tas på kvoten for overføringsflyktninger. Justisdepartementet har også instruert UDI om at de skal prioritere allerede framsatte søknader om oppholdstillatelse for personer som befinner seg i Israel eller i Palestina. Det er også midlertidig åpnet for at referansepersoner i Norge kan levere inn søknad om familieinnvandring på vegne av søkere som befinner seg i Gaza. Det er likevel slik at utlendingslovens alminnelige regler for å få oppholdstillatelse i Norge gjelder uendret. Regjeringspartiene mener utgangspunktet for familieinnvandring bør være likt for alle, uavhengig av statsborgerskap eller oppholdsland. Det er asylinstituttet og ordningen med overføringsflyktninger som skal ivareta beskyttelsesbehov, mens familieinnvandring skal sikre retten til familieliv som følge av Grunnloven og internasjonale konvensjoner. Det er svært krevende å få personer fra Gaza over grensen til Egypt. Det kreves tillatelse fra flere lands myndigheter, og det er nødvendig med diplomatisk tilstedeværelse på egyptisk side av grensen. Norge har bistått norske borgere og enkelte utlendinger med tilknytning til Norge med assistert utreise fra Gaza i tråd med vårt konsulære ansvar. Norske myndigheter har imidlertid ikke mulighet til å tilby den samme bistanden til alle utenlandske statsborgere. Personer som får innvilget en søknad om familieinnvandring etter den midlertidige ordningen, informeres derfor om at det ikke kan forventes å få bistand fra norske myndigheter til assistert utreise

De humanitære lidelsene er store, og de sivile tapene er også enorme. Hamas startet krigen med de grusomme terrorangrepene 7. oktober, og det fordømmer Høyre på det sterkeste. Imidlertid er det ingen motsetning mellom det og det å fordømme den brutale krigføringen som Israel driver mot sivilbefolkningen i Rafah nå. Summen av det som har skjedd de siste månedene, er ikke en proporsjonal gjengjeldelse, men langt over grensen for det som er legitimt, og det er viktig at denne krigen tar slutt slutt nå. Det denne saken imidlertid gjelder, er om det skal innføres egne unntak fra regelverket om familiegjenforening for personer som oppholder seg i Gaza og har en tilknytning til Norge. Det er mange ulike krigsområder i verden uten at det nødvendigvis utarbeides egne regler for personer som befinner seg der, utover de instruksene som er gitt. Høyre mener derfor at det ikke skal gis særregler for familieinnvandring fra Gaza, og er enig med regjeringspartiene og vurderingen fra statsråden i at familieinnvandring i utgangspunktet skal være likt for alle. Høyre støtter derfor ikke de forslagene som fremmes i representantforslaget i dag.

Nok en gang har vi til behandling et forslag fra venstresiden som innebærer – skal vi si – innvandrings- og integreringspolitikk etter innfallsmetoden, som karakteriserer mye av de problemene vi står i når Norge ikke oppfattes som troverdig internasjonalt, og når man ikke klarer å begrense asyltilstrømningen i de situasjonene man trenger å gjøre det. Nok en gang ser vi at venstresiden har en beskrivelse som handler mer om en programerklæring til konflikten vi snakker om i Midtøsten, enn om realiteter for utforming av norsk innvandrings- og integreringspolitikk. Det er nesten et trist skue; jeg vil si at det faktisk er et trist skue. Så til denne antakelsen om at Europa i utgangspunktet er det eneste sted der man kan ta imot asylsøkere eller personer som kommer fra krigsområder. Det fremstår litt merkelig når man kommer fra den muslimske verden, men skal søke seg til Europa. Den muslimske verden har mye plass, den muslimske verden består av mange land som godt kunne ha tatt imot personer som rømmer fra krig – ikke eksplisitt i denne saken – men det er altså Europa man søker seg til, det er altså Europa som nok en gang skal ta ansvaret med alt det medfører av integreringsutfordringer i neste instans, noe vi ser preger hele Europa. Det er på tide at venstresiden klarer å tenke én prinsipiell tanke på dette området og ikke kun lar seg lede av føleri. Det er en forferdelig krig som skjer i Midtøsten nå. All krig er forferdelig. Det dør alltid mennesker i krig, og krig er noe man bør gjøre alt man kan for å forhindre. Men det er ikke kun i denne krigen det skjer. Det vil alltid være sånn, dessverre. Derfor skal vi alltid søke fred foran krig. Men det er ikke Europa som kan løse de behovene som måtte være i Gaza for øyeblikket, ikke Europa alene. Det er på tide at også andre land tar ansvar, og det gjelder alle disse konfliktene vi snakker om. Europa kan ikke være målet for alle som er på flukt. Fremskrittspartiet er selvfølgelig imot samtlige av disse forslagene.

36 000 menneske blitt drepne i israelske angrep, og i gjennomsnitt har det døydd 110 barn kvar dag. Kor mange som er lemlesta og skadde, som ikkje får gå på skule eller som ikkje får dekt grunnleggjande behov for helsehjelp og mat, veit ikkje men eitt veit eg: Noreg og det internasjonale samfunnet kan ikkje lenger sjå på at katastrofen utspelar seg, utan å gjere litt meir. Behovet for beskyttelse er ekstraordinært og openbert stort for dei sivile i Gaza. i Gaza. Vi meiner situasjonen er så ekstraordinær at Noreg bør bidra økonomisk og praktisk med bistand og økonomisk hjelp, slik at menneske i Gaza kan få ein utvida rett til familiegjenforeining og kan sameinast med slektningar i Noreg.

I svarbrevet frå statsråden blir det peikt på at det er umogleg å identifisere personar, og at det er eit stort problem. Eg vil tru at palestinske slektningar her i Noreg meir enn gjerne bidreg med å hjelpe til med både bilde og identifikasjon om det trengst. Som statsråden sjølv skriv, kan det leggjast vekt på sterke menneskelege omsyn etter utlendingslova og utlendingsforskrifta. Viss ikkje situasjonen på Gaza skulle kvalifisere for å utløyse slike omsyn, kva kan då gjere det? Det er på tide å stå opp for humaniteten og folkeretten,

ikkje svekkje det. Det vil vere med på skape håp, det vil syne at Noreg står opp for retten til å søkje tilflukt, og at denne retten ikkje blir trumfa av såkalla innvandringspolitiske omsyn.

Den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal, og den er totalt uakseptabel. På tross av internasjonalt press om å følge krigens regler og å beskytte fortsetter israelske myndigheter sin militære aktivitet med en uakseptabel brutalitet. Befolkningen i Gaza står i fare for å sulte i hjel, å dø av sykdommer som egentlig er behandlingsbare, og selvfølgelig også å omkomme i angrep. Rent vann er nesten helt utilgjengelig, og humanitær bistand slippes nesten ikke inn – folk slipper heller nesten ikke ut. Norsk-palestinere med familie i Gaza er forståelig nok nok ufattelig bekymret for sine familiemedlemmer, og flere har allerede mistet folk de er glad i, til Israels brutale krigføring. Barn er et av krigens største offer. Svært mange barn har mistet sine aller nærmeste.

uavhengig av hvor man kommer fra, mener vi at den ekstreme situasjonen i Gaza tilsier at det gjøres unntak slik at vi faktisk treffer de menneskene ordningene er ment å hjelpe. Derfor mener vi at det er behov for å utvide familiekretsen og behov for å innføre midlertidige ordninger for dem med tilknytning til Norge samt midlertidig å lempe på krav for familiegjenforening. Vi har alle grunnleggende menneskerettigheter. Alle har rett på et familieliv, og Norge er forpliktet til å legge til rette for at også mennesker som har flyktet til Norge, skal kunne gjenforenes med sin nærmeste familie. må også den retten være reell. Men de stengte grensene og de massive angrepene gjør det umulig for folk å komme seg ut uten assistanse fra norske myndigheter. For at retten til familieliv faktisk skal være reell, må norske myndigheter bistå med evakueringen. Etter dagens regelverk har enkelte borgere rett til slik assistanse, men det er behov for å utvide familiekretsen – som jeg var inne på tidligere – og og hjelpe også dem som etter en slik utvidelse har rett til familiegjenforening, til trygghet i Norge. Venstre støtter derfor mindretallsforslagene fra SV og Rødt i innstillingen.

Hamas har jeg aldri har hatt store forventninger til, men den forakten Israel nå viser for menneskeliv, er for meg ubegripelig. Derfor er det desto viktigere at Norge nå holder fast ved de humanitære verdiene. I Norge sitter det fortvilte mennesker og håper at familiemedlemmer i Gaza overlever til neste dag. I mars var det 20 personer med norsk tilknytning igjen der. Derfor er det mer enn trist at flertallet i komiteen stemmer ned et forslag om noe så opplagt som innreisetillatelse for disse menneskene. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil ikke ha særregler for familieinnvandring. Flertallet behandler denne krigen som en alminnelig krig, men det er den ikke. Den Den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre ikke bare på Hamasledere, men på Israels ledere. Ofre for en sånn krig kan ikke behandles på vanlig måte. Dessuten har Norge tradisjon for å gjøre unntak for regler for asyl, familiegjenforening og innreise. Folk fra det tidligere Jugoslavia fikk særregler da krigen herjet der, folk fra Ukraina får det nå. Ikke å strekke seg lenger enn dette for å hente noen få mennesker med norsk tilknytning før de dør i Gaza, er feil. Fremskrittspartiet er redd for å gi folk i Gaza familiegjenforening fordi andre da lettere kan søke asyl senere. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke engang forplikte regjeringen til å bistå med evakuering av dem som allerede har fått innvilget familiegjenforening i Norge, slik SV og Rødt foreslår. Disse menneskene får altså ikke engang bruke den asylretten de faktisk har. Faren for at de i stedet blir drept, er selvfølgelig stor. Vi har sett på Israel som et land vi deler verdier med. Vi har støttet dem. Vi har sett på dem som en alliert. At Israels regjering nå driver en krig som bryter med all medmenneskelighet, gir Norge et desto større ansvar for å hjelpe de få ofrene vi faktisk kan hjelpe. Dessuten vil det hjelpe de kreftene i Israel som prøver å få slutt på krigsforbrytelsene og rette opp igjen landets rykte som en anstendig demokratisk stat. Miljøpartiet De Grønne kommer til å fortsette dette arbeidet, og jeg håper flertallet kommer etter før det er for sent å hjelpe.

Selv om jeg deler bekymringen for den ekstreme situasjonen sivilbefolkningen i Gaza lever under, mener jeg likevel ikke det er riktig av Stortinget å vedta disse forslagene.

S for 2023– 2024 foreslås det at palestinere med tilknytning til Norge får innreisetillatelse og assistanse til å komme seg til Norge. Norge. Som jeg har skrevet i mine svarbrev, må det av sikkerhetsmessige årsaker gjennomføres person- og dokumentkontroll før man kan gi noen innreisevisum. Det er en kontroll regjeringen ikke vil lempe på. lempe på. Det er i dag ikke mulig å gjennomføre en slik kontroll av dem som befinner seg i Gaza. Det er også svært krevende å få personer over grensen til Egypt. I tråd med vårt konsulære ansvar har vi bistått norske borgere og enkelte utlendinger med tilknytning til Norge med assistert utreise, men norske myndigheter kan ikke tilby den samme bistanden til alle utenlandske borgere.

fra det ordinære regelverket, slik at alle palestinere med tilknytning til Norge får innreisetillatelse og opphold her. Vilkårene for å få oppholdstillatelse bør i utgangspunktet være de samme for alle, uavhengig av statsborgerskap og opphavsland. Vi ønsker derfor ikke å endre reglene for familieinnvandring eller opphold på annet grunnlag. Derfor mener vi heller ikke det er riktig å gjøre unntak fra underholdskravet, 24-årskravet eller kravet til fire års arbeid eller utdanning, slik SV og Rødt har foreslått. Det å innføre spesielle ordninger for palestinere fra Gaza vil bryte med prinsippet om at reglene skal være like for alle, og kan i tillegg gi uoverskuelige konsekvenser da det er familiemedlemmer i mange land som lever under krig og konflikt.

passering med eit egyptisk privat selskap som utnyttar befolkninga grovt. Det betyr at dei som har pengar, kan kome seg ut av katastrofeområdet, medan eit foreldrelaust barn eller nokon som har mista alt, ikkje har ein sjanse. Vil Noreg vere med og skape ei humanitær bru ut av Gaza, gjerne i lag med andre land? Fleire og fleire anerkjenner Palestina, og det kan opne seg nye moglegheiter her. Eller skal vi halde på desse prinsippa om at ein heilt spesiell situasjon

selv om vi skulle ønske å få personer ut av Gaza. Vi er nødt til å gjøre personlig dokumentkontroll før vi eventuelt tar noen ut. For å få gjort det på grensen til som vi har gjort tidligere, må man ha dedikert personell til stede for det formålet. Det har vært en veldig uforutsigbar situasjon der, et veldig komplisert med det som allerede har vært gjort. Det har også vært uforutsigbart hva forskjellige land har fått anledning til å foreta seg på grensen. Per nå er det altså ikke praktisk mulig. Utover det mener vi at det er en grusom situasjon i Gaza, men det er også viktig at vi sørger for likebehandling, for det er – dessverre – veldig mange mennesker som lever under krig og konflikt ute i verden. Tobias Drevland Lund

besteforeldre osv. som blir berørt. Det får dessverre ikke flertall. Så hører man fra statsråden i innlegget og også i forrige replikkveksling at man ikke vil lage egne ordninger for palestinere. Likevel er det slik at palestinerne befinner seg i en ekstraordinært vanskelig situasjon akkurat nå. Jeg vil derfor spørre statsråden om man har andre tanker om hva man kan gjøre for palestinerne som rammes av Israels krigføring, men som ikke blir omfattet av familiegjenforeningsordningen. Statsråd gjeldende regler for bl.a. familiegjenforening bør gjelde for alle som søker det, og at vi ikke bør lage egne unntaksregler for bestemte grupper, nasjonaliteter osv. Så jobber Norge, med utenriksministeren i spissen, for at vi skal få en endring i situasjonen i Gaza. Det er den eneste måten vi kan hjelpe alle som er der, på. Det er utenfor det vi diskuterer nå, og også utenfor mitt ansvarsområde. Det er dessverre mange som lever i krig og konflikt rundt om i verden. Og det er brutalt og vondt å se de scenene som utspiller seg der og har gjort det siden oktober. [18:17:19]: Jeg takker for svaret. Et av de andre forslagene som Rødt og SV har her i dag, er nettopp å bistå med økonomisk støtte for å evakuere og hjelpe folk med å reise til Norge. I forrige replikkveksling får vi gjentatt at det er svært vanskelig, selvfølgelig, men siden det likevel blir nedstemt, lurer jeg på hva statsråden, og hva regjeringen i stort, tenker å gjøre for å bistå de menneskene som er fanget i Gaza, som kanskje ikke har andre muligheter til å dra derifra. Statsråd Emilie Mehl [18:17:54]: Igjen beveger vi oss utenfor mitt ansvarsområde som justis- og beredskapsminister. Det er viktig for Norge at vi vurderer alle anmodninger som kommer om bistand. Det har vært en veldig krevende situasjon også for personell fra humanitære organisasjoner – vanskelig å komme til med nødhjelp. Det innebærer ofte en stor risiko for det personellet som eventuelt reiser inn. Så dette er en grusom krig Den rammer sivilbefolkningen hardt. Når det gjelder det vi diskuterer her i dag, er det regler som kan oppleves som strenge, urettferdige og urimelige. Vi skulle på mange måter gjerne har hjulpet alle verdens mennesker som Samtidig må vi ha noen rammer for de innreisereglene som gjelder til Norge, og det er også grunnen til at vi ikke støtter de forslagene som legges fram i dag.

brann. Vi var raskt ute og fordømte terrorangrepet i oktober, men dette byrja ikkje i fjor haust. Grov diskriminering av palestinarane i eige land har føregått over fleire tiår, men no har situasjonen eskalert til ein meir brutal krig enn vi nokon gong har sett tidlegare.

Mot bakteppet av den ekstraordinære situasjonen i Gaza som både FN og Røde Kors åtvarar om at er ein annleis krig med store brot på folkeretten, blir det merkeleg å lese statsrådens svar til våre forslag. Det verkar som om det er viktigare å fylgje prinsipp om rett spor og kontroll i asylbehandlinga enn å berge liv. Eg tenkjer at hadde Nansen hatt

ein identitet som er knytt til biometri, og som kan kontrollerast seinare. Situasjonen er at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjeve ordre om å førebu ein kraftig bakkeinvasjon av byen Rafah, som mange har flykta til, men ingen har lagt fram nokon plan for evakuering av dei 1,5 millionar innbyggjarane der pluss flyktningane. Uretten mot det palestinske folket ropar mot oss og kallar på modige handlingar som set liv, menneskeverd og omsynet til barn før innvandringspolitiske omsyn og kontroll. Lat oss sjå menneska bak tala i denne humanitære katastrofen og arbeide for å finne løysingar som kan gje reell rett til familiesameining for dei som er ramma hardast.

[18:22:22]: Det er nes- ten grunn til å spørre hva vi egentlig diskuterer i dag. Jeg trodde det var innvandringspolitiske/integreringspolitiske tiltak, som nå ligger i kommunalkomiteen, men for meg fremstår dette mye mer som en debatt – nok en debatt – som Stortinget skal ta om Gaza, med en ensidig beskrivelse av Israels fremgangsmåte. Vi må aldri glemme at utgangspunktet for det som skjer i Gaza nå, var et grotesk terrorangrep fra Hamas mot sivile israelere. Det var utgangspunktet. Det er helt parallelt med det som skjedde 11. september 2001, da Al Qaida angrep vår nærmeste allierte, USA. På den bakgrunn erklærte NATO krig. Vi sto i årevis i Afghanistan for å bekjempe terror. Vi ofret norske soldaters liv i den kampen.

dessverre slik at krig alltid vil gi utilsiktet skade. Det så vi også ved Norges deltakelse i krigen i Afghanistan. Det er dessverre slik, men derifra å trekke dette helt ut, slik jeg oppfatter at særlig noen på venstresiden driver på med,

det ikke like sterkt engasjement blant de røde politikerne – den gangen Den islamske staten nedslaktet, drepte og fordrev jesidier. Jeg trodde vi var innbudt til å diskutere innvandringspolitikk, ikke Gaza.

Det er ikkje representanten Kjerstad som seier at dette er ein annleis krig. Det var FN og Røde Kors. Det er ikkje min påstand. Det synest eg vi skal forhalde oss til. Også Høgkommissæren for flyktningar brukte sterke ord om denne konflikten. konflikten. Vi skal vere eit land som står opp for humaniteten og for menneskerettane, og det er det som ligg meg på hjartet i denne saka.

Re- presentanter fra Rødt har fremmet et forslag om at alle utvisningssaker der unger er involvert, stilles i bero fram til anmodningsvedtak nr. 71 (2023–2024) er fulgt opp. «Stortinget ber regjeringen i løpet av 2024 følge opp Baumann-rapportens forslag, som en samlet arbeidsgruppe stod bak, om at det for enkelte typer utvisningssaker som omfatter utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal ilegges krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse, istedenfor utvisning.» Komiteens anbefaling fra alle medlemmer, unntatt representanten fra Rødt, er at forslaget ikke vedtas. Jeg vil takke komiteen for samarbeidet i saken, og videre vil jeg gjøre rede for Arbeiderpartiets og Senterpartiets syn i saken. 8. mai i år ga Justis- og beredskapsdepartementet instruks til Utlendingsdirektoratet om at i tilfeller der det vil være umulig å videreføre familielivet i den aktuelle forelders hjem, å vurdere å stille krav om lengre botid for at utlendingen skal få permanent oppholdstillatelse i Norge, i stedet for at det treffes vedtak om utvisning. Dette gjelder kun saker der utvisningsgrunnlaget er brudd på utlendingsloven. Departementet har sagt at høringsnotat om forslaget vil bli sendt ut før sommeren, slik at instruksen kan nedfelles i forskrift. Senterpartiet og Arbeiderpartiet anser dermed anmodningsvedtaket som oppfylt og vil derfor ikke stemme for forslaget. Instruksen som er gitt, er om stans av iverksettelse av utvisningsvedtak i avgrensede tilfeller. Om utlendingen uansett ikke ville bli gitt oppholdstillatelse, om utvisning anses som et nødvendig tiltak for å holde utlendingen ute av riket, eller om det er snakk om grovt forsøk på misbruk av asylinstituttet, skal det ikke gis utsatt iverksettelse. Tillit til asylinstituttet er viktig. Derfor er rask retur av alle med avslag på asylsøknader også viktig. Jeg vil legge til at vi må unngå å utsette iverksettelse i flere saker enn nødvendig. Forlenget usikkerhetsperiode og eventuelle falske forhåpninger må unngås. Til slutt vil jeg igjen presisere: Endringen gjelder kun dersom det ikke er mulig å videreføre familielivet i den aktuelle forelders hjemland, og kun i tilfeller med brudd på utlendingsloven som utvisningsgrunn. Instruksen gjelder ikke når utlendingen blir utvist for andre former for kriminalitet.

Det kan f.eks. dreie seg om at utlendingen som har søkt opphold i Norge, har oppgitt uriktig identitet, har løyet i asylsaksbehandlingen eller sagt at man er fra et land man ikke kommer ifra. Det er viktig for Høyre at brudd på utlendingsloven får konsekvenser. Hvis vi skal opprettholde tilliten til asylsystemet på sikt, er det også viktig at misbruk av ordningen får reaksjoner. En mulig reaksjon er tilbakekall og mulig utvisning, men også tilleggstid for permanent opphold er en mulig reaksjon. Det er grunnleggende i norsk forvaltning at hensynet til barns beste skal ivaretas. I saker hvor barn blir berørt, skal det tas særlig hensyn til det. Det er bakgrunnen for at Solberg-regjeringen satte ned Baumann-utvalget, som er omtalt i dette representantforslaget fra Rødt. De har kommet med en rekke anbefalinger. Noen av dem er enstemmige, men andre er under dissens. Høyre mener det er viktig at rapporten følges opp helhetlig, og at man ser dette i sammenheng, framfor at man tar ut enkeltelementer og behandler dem, sånn som Rødt egentlig

veldig viktig at man fortsatt sørger for at det får konsekvenser med brudd på utlendingsloven, selv om man har barn. for seg positivt, som Greni var inne på rett før meg, at det ikke gjelder for andre brudd – på straffeloven f.eks. – utover brudd på utlendingsloven. Jeg forstår det også sånn at det ikke skal gjøres unntak når det er grove brudd på utlendingsloven. Det er veldig viktig at det får konsekvenser hvis det er sånn at man oppgir uriktige opplysninger til norske myndigheter og ikke har grunnlag for opphold her.

Noreg har for- plikta seg etter FNs barnekonvensjon: at barn under 18 år skal ha eit særleg menneskerettsleg vern. Etter barnekonvensjonen er det heilt grunnleggjande at eit barn, uansett kven det er, skal ha rett til ein trygg og god oppvekst.

Det er staten sitt ansvar å setje barnerettane ut i livet. Barnet skal ikkje skiljast frå foreldra sine mot eigen vilje, unnateke når dette er nødvendig av omsyn til kva som gagnar barnets beste. Barnekonvensjonen gjeld over norsk lov. I utlendingslova § 38 står det: «I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» Sidan barnekonvensjonen står over norsk lov, meiner eg at i i enkelte saker er barnets beste viktigare enn innvandringspolitiske omsyn, som også er lista opp i § 38. at innvandringspolitiske omsyn ikkje skal kunne gå føre barnets beste i ein del saker. Sjølv om det skal leggjast vekt på innvandringspolitiske omsyn, er det eit stort spørsmål om ikkje mange saker der barn eller barns foreldre vert utviste, er meir til innvandringspolitisk skade enn til gagn når det er snakk om menneske som både er godt integrerte, er i arbeid, betalar skatten sin og har budd i Noreg lenge.

Som Redd Barna skriv i sitt innspel til denne saka, er det godt dokumentert av barnefaglege sakkunnige at det å bli skilt frå foreldra kan vere ei svært traumatisk oppleving som kan få store konsekvensar, prege utviklinga til barnet og føre til psykiske

oppfølginga av rapporten inn i forhandlinga med regjeringspartia. Vårt gjennomslag i forhandlingane resulterte i ein budsjettavtale og eit vedtak om at anbefalinga skulle følgjast opp.

i vårt samarbeid med regjeringspartia.

uthule vår mulighet til å styre vår egen kontroll med adgangen til riket, vår mulighet til å styre fra Stortinget. Dersom man hadde vedtatt alle disse forslagene som har kommet opp gjennom tidene – fra henholdsvis SV, Rødt og for så vidt også Venstre og Kristelig Folkeparti til tider, ja, Arbeiderpartiet også – hadde

innvandringspolitikk og ha kontroll på innvandringen til kongeriket. Dette er nok et forslag i så måte, som kun har til hensikt å uthule norsk innvandringspolitikk. flertall for de forslagene man kommer opp med, går man til neste skanse, som er å vise til internasjonale konvensjoner som har forrang foran norsk lov,

at disse konvensjonene og internasjonale avtalene kun gjelder så langt som Stortinget ønsker. Det er kun så langt Stortinget ønsker – det er vi, flertallet i denne salen, dessverre, som har gitt disse konvensjonene forrang foran norsk lov. Det har stilt oss i mange vanskelige situasjoner ved svært mange anledninger.

hvem som får passere norske grenser, og hvem som skal få lov til å være her – ikke en eller annen internasjonal konvensjon eller internasjonal domstol som hever seg over det norske demokratiet og det norske stortinget.

Utvalget gikk grundig gjennom saker som gjaldt utvisning på grunn av grove brudd på utlendingsloven, og hvor den som utvises, har barn i Norge. Rødt fremmet dette forslaget i mars fordi vi rett og slett ikke følte vi kunne vente på regjeringen lenger. Vi ville forhindre at enda flere familier splittes. ville forhindre at enda flere norske barn må oppleve at foreldrene deres sendes ut av landet. Statsråden har sagt at Baumann-utvalgets samlede anbefalinger skal følges opp i løpet av 2024. Det er bra, og det haster. Det var viktig for oss at alle saker som omhandler utvisning der barn er involvert, stilles i bero fram til et nytt regelverk er på plass, etter at Baumann-utvalgets anbefalinger er fulgt opp og gått Siden den gang har Justisdepartementet sendt ut en instruks til UDI og UNE, men dessverre ser vi at også denne instruksen er mangelfull. Det er særlig bekymringsfullt at forskriften innebærer flere skjønnsmessige vurderinger som er overlatt til utlendingsforvaltningen selv. Det er bekymringsfullt at en allerede snever gruppe mennesker blir ytterligere innsnevret med de unntakene instruksen faktisk gir. Jeg er redd slike skjønnsmessige vurderinger fra forvaltningens side vil utgjøre en innstramming i det Baumannutvalget har foreslått og anbefalt. Det vil gi utlendingsmyndighetene muligheten til selv å definere hva som skal være skal være unntakene fra hovedregelen om at det skal gis tilleggstid framfor utvisning, og hvem som skal utelukkes fra instruksen om utsatt iverksettelse. En slik definisjonsmakt er uheldig ettersom den endelige forskriften og et endelig regelverk ikke er på plass ennå. Det vil derfor være svært uheldig om familier som til slutt kanskje omfattes av et nytt regelverk, splittes som følge av instruksen, før det nye regelverket er på plass. For over to år siden sto jeg på denne talerstolen og fortalte om Selma og søstrene hennes i Lofoten. I likhet med altfor mange andre barn i Norge hadde de opplevd at en forelder – i dette tilfellet faren – ble kastet ut av Norge fordi han gjorde en feil da han kom hit i 1997. Den gangen, for to år siden, skulle vi stemme over et forslag om at brudd på utlendingsloven som hovedregel skal møtes med andre reaksjonsformer enn utvisning, slik nettopp Baumann-utvalget hadde foreslått. Nå står vi her igjen, over to år senere. Mye har skjedd, men likevel ikke nok. For alle de barna som fremdeles kan måtte oppleve at foreldrene deres sendes ut av landet, er ikke denne instruksen god nok. Jeg er dessverre redd for at instruksen regjeringen har sendt ut om en midlertidig stans i utsendelser, ikke vil imøtekomme det som skulle være intensjonen – i hvert fall slik vi forstår det – nemlig faktisk å stanse utsendelser fram til Baumann-utvalgets anbefalinger og nytt regelverk er på plass. Jeg vil derfor innstendig be om at man støtter forslagene fra Rødt og SV i denne saken likevel. Med det viser jeg til forslagene Rødt er med på. (V) [18:42:38]: Først vil jeg begynne med å takke forslagstillerne. Venstre støtter forslaget. Det gjør vi fordi barn er spesielt sårbare, og barn på flukt har et særskilt behov for beskyttelse. Det er grunnen til at vi mener at barnas beste alltid må settes først i asylspørsmål, og at vi har et særskilt ansvar for å sørge for å sikre alle en trygg oppvekst, også barn med fluktbakgrunn og barnefamilier med fluktbakgrunn. For å sikre barn med fluktbakgrunn en trygg oppvekst er det grunnleggende å sørge for at de får vokse opp med sine nærmeste. Da avisen Utrop omtalte gjennomslaget SV har fått om å følge opp Baumann-utvalgets anbefalinger, fortalte de samtidig om en familie som splittes, der hensynet til barns beste nok en gang ikke har veid tungt nok akkurat som utvalget har slått fast at skjer i altfor stor grad, altfor ofte. Den saken handlet om en mor fra Ullensaker som har to barn, og som har bodd i Norge i tolv år. Hun er gift, i jobb og godt etablert i sitt lokalsamfunn. Hun er også gravid i andre trimester. seg over å bli storebror eller storesøster skal de to eldste barna påføres det traumet det er å være redde for mamma og det minste søskenet i søskenflokken, for at mamma skal flytte, og at minstemann skal vokse opp i Pakistan istedenfor på Kløfta. Jeg tror ikke vi klarer å forklare logikken i og konsekvensene av innvandringsregulerende hensyn i bero som gang på gang blir nedprioritert nettopp på grunn av disse hensynene, til tross for at det ikke er til barnets beste. Jeg tror det er vanskelig å forsvare. Venstre mener det er vanskelig å forsvare. Derfor mener vi at barnas beste alltid skal komme først i asylspørsmål. Et flertall i denne salen ønsker å beholde den praksisen vi har i dag, selv når det utfordrer forpliktelser til menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Jeg vil gi ros til SV for å utfordre regjeringen og for å få et viktig gjennomslag i budsjettforhandlingene. Det skulle bare mangle at ikke sakene stilles i bero i påvente av behandlingen av dette dette gjennomslaget, for det er tross alt barns liv og grunnleggende rettigheter det omhandler. [18:45:29]: I 2021 vedtok Stortinget enstemmig en bestemmelse om at det i særlige tilfeller kan ilegges krav om inntil tre års tilleggstid for permanent oppholdstillatelse, framfor at det treffes vedtak om utvisning. I forrige uke sendte departementet på høring et forslag som gir nærmere føringer for når tiltaket skal anvendes i praksis i en særskilt kategori av saker som berører barn. Det har utgangspunkt i et anmodningsvedtak fra Stortinget. Stortinget. Jeg ønsker nå på ordinær måte å avvente høringsinstansenes tilbakemeldinger før vi tar endelig stilling til om utkastet til regulering bør justeres eller ikke. Jeg viser til at Stortinget selv har satt en frist for denne prosessen, som er i løpet av 2024. Samtidig har vi kommet til at når departementet nå har konkretisert hvordan praksis bør mykes opp av hensyn til barn, er det også riktig i mellomtiden å gi instrukser til UDI og UNE som sørger for at den nye praksisen tilpasses forslagene fram til endelig prosess er ferdig. ferdig. Vi har derfor gitt en instruks til UDI om behandlingen av sakene, samt en instruks om å utsette iverksettingen av vedtak som er truffet etter tidligere regelverk, som ligger innenfor de kriterier som er satt i instruksen til UDI. til UDI. Jeg merker meg at et mindretall i komiteen er imot at forvaltningen skal ha mulighet til å utøve skjønn, og ønsker absolutte hindringer mot utvisning i saker som berører barn, både før og etter at de planlagte forskriftsbestemmelsene er på plass. Dette er noe annet enn det som ligger i den arbeidsgrupperapporten Stortingets anmodningsvedtak bygger på. Her framgår det tydelig at forslaget fra den samlede gruppen bare gjaldt en hovedregel for de sakene hvor det ikke var reelle muligheter for å videreføre familielivet i den aktuelle forelderens hjemland. hjemland. Når tungtveiende innvandringsregulerende hensyn skal avveies mot hensynet til barnets beste, kommer man ikke utenom at det må utøves skjønn. Det er heller ingen tvil om at de avveiningene kan være krevende, og at det kan være ulike oppfatninger av hva som bør bli resultatet. Derfor vil jeg også understreke at departementet har gjennomført flere andre tiltak for å styrke barns rettssikkerhet i de aktuelle sakene. Jeg vil særlig framheve at det har blitt gitt utvidet rett til fritt rettsråd, og at det nettopp har blitt gitt en ny forskriftsbestemmelse om at det ut fra nærmere kriterier skal gjelde en lavere terskel for rett til nemndmøtebehandling i UNE i utvisningssaker som berører barn.

NOAS, som jobber tett med bl.a. utvisningssaker der barn er involvert, er bekymret for at det i unntakene i instruksen som er gitt fra Justisdepartementet,

bety en inkonsekvent praksis og en svekkelse av rettssikkerheten for dem det gjelder. Kan statsråden betrygge meg om at det ikke er tilfellet? Regjeringen har, som jeg var inne på, gjort flere tiltak for å styrke barns rettssikkerhet i utlendingssaker. På generelt grunnlag mener jeg at det er et viktig både fokus og prinsipp som ligger til grunn for utlendingsforvaltningen, sånn som for andre deler av forvaltningen.

neste spørsmål er om statsråden mener instruksen som er sendt ut fra Justis- og beredskapsdepartementet, er strengere, altså at den legger til grunn en strengere praksis enn hva et flertall i Baumann-utvalget har anbefalt. [18:49:32]: Vårt forslag, som er på høring, er jo en oppfølging av utvalget, hvor det dreier seg om å åpne for en annen type reaksjon enn utvisning i saker om brudd på utlendingsretten. Det er generelt en oppmykning, hvis man kommer til at det blir ny praksis. i noen tilfeller vil være klart urimelig å ikke utvise noen, og derfor er det likevel fortsatt en adgang til det i de mest alvorlige sakene.

vanskelig utenom en viss grad av skjønn når man skal vurdere innvandringsregulerende hensyn opp mot barns beste. Når det gjelder «grove brudd på utlendingsloven», kan det være brudd som det helt klart helt klart strider mot folks rettsoppfatning at man ikke reagerte med en utvisning på. Det kan være ulike former for identitetsjuks, bevisste løgner om historie eller andre ting. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, som er vanlig praksis i utlendingssaker.